Преди това едно съобщение. Поради внезапно възникнал неотложен ангажимент министърът на отбраната Николай Ненчев ще участва в заседанието за парламентарен контрол след отговорите на въпроси и питания на министъра на образованието и науката Тодор Танев. Ще Ви обясня какъв е внезапният неотложен ангажимент. Новопостъпили питания за периода 23 януари 2015 г. до 29 януари 2015 г. Постъпило е питане от народните представители Мая Манолова и Драгомир Стойнев към Румяна Бъчварова – заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация, относно кадровата политика на правителството. Следва да се отговори в пленарното заседание на 6 февруари 2015 г. Писмени отговори за връчване. Писмен отговор от: - министъра на отбраната Николай Ненчев на въпрос от народните представители Христо Гаджев, Валентин Радев Валентин Радев и Пламен Манушев; - министъра на здравеопазването Петър Москов на въпрос от народния представител Емил Райнов; - министъра на здравеопазването Петър Москов на въпрос от народния представител Емил Райнов; Емил Райнов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Валентин Николов Иванов; Иванов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Валентин Николов Иванов; - министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народния представител Валентин Николов Иванов; Иванов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Васил Антонов; - министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народния представител Иван Станков; Иван Станков; - министъра на вътрешните работи Веселин Вучков на въпрос от народния представител Мустафа Карадайъ; - министъра на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Ахмед Ахмедов; Ахмедов; - министъра на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Валентин Касабов. Има заявено желание от господин Росен Петров за декларация от името на Парламентарната група на Българския демократичен център. (Народният

център изказваме своите най-искрени съболезнования за загубата на човека и политика президента Жельо Желев. За нас, предполагам и за повечето от Вас, той винаги ще остане фигура, която беше водеща в налагането на демократичните ценности. Президентът Желев беше един от малкото политици, които никога не бяха обвинявани в корупция, в нещо нечисто, в нещо мръсно. Понеже имах честта да го познавам лично, мисля, че той наистина запази името си чисто и неопетнено в своята работа и като президент, и като бивш президент. Винаги беше на страната на хората, на страната на демокрацията и на защитата на човешките права. Всички помним неговата книга „Фашизмът”, която беше ярко доказателство за това колко много си приличат диктатурите, независимо каква идеология изповядват. За съжаление, в момента не забелязваме обществена и политическа среда, където да могат да се създават държавници като президента Желев. Мисля, че това, което той ни завеща, трябва да бъде водещо за всички партии, които искат да следват пътя на демокрацията, а не на диктатурата, пътят на съединението, а не на разделението и омразата, и, най-общо казано, пътят на европейските ценности, за които толкова пъти спорим в този парламент. За съжаление, ние българите често отдаваме дължимото на един човек, едва след като го загубим.

преди началото на заседанието. Има искане от няколко парламентарни групи. Единственият критерий, по който във времето да бъде дадена думата, е големината на парламентарните групи. От ГЕРБ не виждам заявка. От името на „БСП лява България” – господин Стойнев. От Реформаторския блок – господин

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! „Голямата новина от програмата на четворната коалиция е една – реформи няма да има. Правителството с реформаторски претенции и със заявка за пълен мандат показа липса на виждане какви дългосрочни цели иска да постигне. Да не говорим за очертаване на по-далечна стратегия за страната в едно много динамично време на икономически и геополитически промени. Правителството на Орешарски слезе от власт при следния парадокс – то стабилизира икономиката, но не оцеля политически. Кабинетът Борисов 2 също съществува в парадокс той се закрепи, но рисковете за икономиката растат. Причината – нестабилната конструкция на тази власт роди документ, който не чертае визии и се отказва от реформи, за да опази егоистично крехката си стабилност. Това е възможно най-слабата управленска програма, предлагана в последните 20 години. Най-несъстоятелни са предложенията в икономиката и публичните финанси – секторите, в които е нужна ясна визия, за да станат те двигател на социалната реформа, реформите в здравеопазването и в образованието. Програмата е механична компилация от мерки и действия, направена от чиновници. От посочените приоритети в икономическата област 75% са цитирам: „спазване на законите” и „хармонизиране с европейски регулации”. Значителна част от предвидените мерки са текущи задачи, които министерствата и административните звена по закон трябва да изпълняват. Над 10% от мерките са „подготовка на анализи” и писане на нови стратегии. Така наречените „реформи” са твърде ограничени, неясни като цел, необходими ресурси и ефекти. Те не решават нито един от проблемите на икономиката. От програмата личи непознаване на българската икономика. Преписването на европейски инициативи не я прави работеща, а говори за идейна немощ и имитаторство. Икономическият растеж не е изведен като основен приоритет, не са предвидени мерки за неговото насърчаване. Няма ясен ангажимент за присъединяване към Банковия съюз, а мъгляви фрази за „политическо решение”. Няма и ангажимент, и срокове за присъединяване към Валутния механизъм 2. В това отношение този документ е отстъпление от предишната програма на ГЕРБ. В програмата на правителството липсва и дума за най-болезнените теми на малките и средни предприятия, българските производители и потребители, а именно насърчаването на конкуренцията, за борбата срещу монополите и злоупотребата с господстващо положение на пазара. Въпреки заклинанията, че ще се подпомагат малките и средните фирми, основната жертва на политиката на това правителство ще бъдат именно те. Най-слабата част от програмата е в областта на инвестициите. Тя създава правна, данъчна и икономическа несигурност в инвеститорите. Съобщава им, че ще реформира данъците и ще ревизира стимулите за инвестиции, без да е ясно защо и в каква посока. Поощряваме авторите на програмата да продължават да се учат по темата „реиндустриализация”. Най-сетне те разбраха, че реиндустриализацията е обективна необходимост, но не защото са анализирали българската икономика и са разбрали нейните проблеми, а защото случайно са се запознали с инициативите на Европейската комисия в тази област. И тъй като не смеят да признаят грешката си, но и трябва да угодят на Европейската комисия, са записали – цитирам точно: „Разработване на Концепция за укрепване на индустриалната база в България според Стратегията за възраждане на индустрията за целите на стабилен икономически растеж” и, забележете, дори не са си направили труда да го преведат на български език Само с общи пожелания от европейски инициативи обаче не е възможно да се възроди българската индустрия. Copy Paste подходът на програмата обаче не е безобиден. В нея има заложени сериозни рискове. основни „фатални” риска в Програмата на четворната коалиция Първи Риск: Приоритет е „запазването на публичния дълг в рамките, забележете, на Маастрихтските критерии от 60%. Както е известно, България е страна с нисък публичен дълг и това е не само основно предимство на страната, но и политика водена от шест последователни правителства, която е от изключителна важност за поддържането на Валутния борд.

За първи път след въвеждането на Валутния борд българско правителство си поставя такава неамбициозна цел по отношение на дълга. Втори риск: Особено притеснително е отсъствието сред приоритетите на правителството на такива важни теми като борбата с престъпленията, ощетяващи държавния бюджет, каквито са контрабандата и ДДС-измамите, престъпленията, свързани с нелоялната конкуренция спрямо българските производители. Тери риск: Бюджетните приходи са поставени под риск, тъй като правителството разчита единствено на увеличените акцизни ставки за цигарите, без нови, последователни мерки за борба с данъчните измами, въпреки размера на сивата икономика и щетите, които тя нанася. Уязвимостта на бюджета от динамиката на косвените данъци остава и това по никакъв начин не гарантира финансовата стабилност на страната. Четвърти риск: Плашещ е и анонсът за нова данъчна реформа без да има дори и намек за целта и насоката на тази реформа. Това е много опасно послание, което програмата изпраща към инвеститорите. Пети риск: Какво се крие зад заявката „Ще преструктурираме осем държавни дружества”? Най-вероятно поредният опит за приватизация на стратегически държавни активи и нито дума за подобряване на управлението им. Авторите на програмата не са обърнали внимание на фундаменталния въпрос за дела на крайното потребление във формирането на брутния вътрешен продукт. В България през последните 10 години този дял е 65-70% . С други думи, ако целта е повишаване на брутния вътрешен продукт на страната, това е първия показател, който би следвало да бъде изследван. Повишаването на потреблението е задължително условие за подобряване на стандарта на живот, стимулиране на инвестициите, по-високо ниво на усвояемост на еврофондове и т. н. Потреблението пък е в пряка зависимост с разполагаемия доход на домакинствата. Повишаването на ефективността на дейността на регулаторите, освобождаване на ресурс на домакинствата и съответно повишаване на предприемачеството и стандарта на живот не е разгледано като мярка в програмата, въпреки че точно това е основата за постигане на всяка една от описаните в нея цели. Седми риск: Програма няма никакво макроикономическо измерение къде са програмираните темпове на растеж, как се преодоляват бедността и социалното неравенство, какви мерки се предприемат за обезлюдяването и намаляване на регионалните различия, има ли намерение правителството да се бори с безработицата и да създава нови работни места, къде са политиките за наука и развойна дейност? Осми риск: Не са формулирани ясни политики по заетостта, доходите, борбата с бедността, демографската криза, социалното подпомагане, липсват ясна логика и идеи за положителни промени. Средствата за политиките в областта на заетостта, хората с увреждания, социалното включване и социалната закрила нямат промяна. Замразяват се 14 социални плащания в полза на майките, децата, хората с увреждания, и това ще продължи, забележете, до далечната 2017 г. Девети риск: Липсват ясни и конкретни мерки за овладяване проблемите с бежанската криза и справяне с проблемите на бежанската имиграция. Десети риск: В момент на значителни геополитически промени и на динамични процеси вътре в самия Европейски съюз, програмата на кабинета Борисов 2 е напълно ампутирана от защита на националния интерес и предполага очеваден дисбаланс във външната политика, особено по отношение на Русия. Нещо повече, вицепремиерът Румяна Бъчварова заяви – цитирам какво е казала Румяна Бъчварова: „Нека не забравяме, че Борисов е премиер, който спря три съществени руски проекта. Това като че ли някак си остава в сянка – един газопровод, един нефтопровод и един ядрен проект. Това е изключително силно политическо действие и поведение, което няма как да не бъде оценено от нашите партньори”. темата относно трите проекта е закрита и е ясно кой ги е закрил. Но нещо по-важно с оглед динамиката – ние от „БСП лява България” настояваме българското правителство да потвърди позицията на предходното правителство, че България няма да участва с въоръжени сили в конфликта в Източна Украйна. Заедно с това очакваме българското правителство да заяви, че няма да допусне българската територия да се използва като плацдарм за бойни действия срещу Русия. Настояваме за незабавен отговор дали българското правителство е давало съгласие за постоянно разполагане не тежко въоръжение и техника на българска територия. Единадесети риск: Програмата създава поредният хаос в системата на образованието и ще доведе до ново спадане на качеството на човешкия капитал и на науката в България. Дванадесети риск: От програмата не са видни целите, методите, формите и пътищата за реализацията на прокламираната здравна реформа. риск: ГЕРБ и подкрепящите го коалиционни партньори дори не отчитат надвисналата опасност от тежката бездуховност. В целия им Проект „Култура и духовност” няма нито една цифра или конкретен ангажимент. Посочваме тези рискове, уважаеми дами и господа, не за да критикуваме напразно. Те могат да бъдат избегнати. Призоваваме правителството да внесе програмата си за дебат в парламента, както направихме ние. Конструктивната дискусия за нас е възможна, за страната и икономиката е задължителна.” Благодаря Ви.

Навършват се 70 години от нощта на 1 февруари 1945 г., когато в София са разстреляни десетки представители на българския политически, държавен и военен елит. Убийството е извършено от активисти на Българската работническа партия (комунисти), след произнесени по-рано същия ден присъди от І и ІІ състав на така наречения „Народен съд”. Осъдените са разстрелвани един по един и телата им са хвърляни в изкопана от авиационна бомба яма в Централните софийски гробища. В тези зловещи събития намират смъртта си 67 народни представители от Двадесет и петото обикновено народно събрание – 22 министри – тримата регенти на царство България, 8 царски съветници, 47 генерали и висши офицери от Българската армия, в това число командващите всички родове войски и основните военни формирования. Присъдите са отменени през 1996 г. с две решения на Върховния съд, а осъдените са реабилитарани. Комунистическият режим е обявен за престъпен със Закон от Тридесет и осмото народно събрание, през 2000 г. с Резолюция на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 2006 г., с Резолюция на Европейския парламент от 2008 г. и с още редица международни правни актове. Тук е мястото да отбележа ролята на днес напусналия ни президент Желев, който инициира 1 февруари да бъде честван като Ден на българските жертви на комунистическия режим. Масовото убийство в нощта на 1 февруари 1945 г. е сред най-жестоките престъпления на комунистическия терор. Освен лишаване от живот на голяма част от българския държавен елит, убийството на 67 народни представители – мотивирано, с начина по който са гласували в тази зала, представлява тежка политическа репресия спрямо принципите на парламентаризма и правото на народните представители да взимат свободно и по съвест решения. Днес, когато тоталитарни идеологии надигат глава в европейските общества, ние като народни представители повече от всякога сме длъжни да припомняме трагичните уроци от близкото минало и да поддържаме жива паметта за нашите колеги и предшественици от Двадесет и петото обикновено народно събрание, на чиито банки стоим. Длъжни сме с делата си да доказваме, че тяхната смърт не е била напразна и да гарантираме, че подобни нечовешки престъпления няма да се повторят.

Дами и господа народни представители, моето изказване е извън темата, която е свързана с дати и годишнини, но няма как да не кажа две думи на

заяви и принадлежност към хитлеристката идеология. Защото всички тези хора, за които се говори, са били част от хитлеристката коалиция, а Вашите любими Съединени щати и Англия бяха от другата страна, както и Русия. Така че трябва да сме исторически коректни, когато припомняме събития. Само това ще кажа. Моето изказване е свързано с едно слово на министър-председателят Борисов, което е направено на 20 януари – само преди 10 дни, на един бизнес форум. Както знаете, в България бизнес няма, но форуми се правят – в „Шератон”, разбира се. Там се е състоял един представителен, луксозен бизнес форум и на него министър-председателят е направил изказване, което е чудесно, защото аз винаги следя изказванията на нашия министър-председател. Виждам, че и медиите ги следят много внимателно и дори всяка една негова думичка от „Фейсбук” веднага я изваждат и я представят на широката публика. В случая обаче искам да отбележа един огромен медиен пропуск, защото това изказване на премиера беше оставено без разгласа. За какво става дума? Господин премиерът е казал пред бизнес форума в „Шератон” на 20 януари, че от България са изтекли 27 млрд. долара за последните 10 години. Това са изтекли пари чрез така наречени „инвеститори”. Според премиера свръхпечеливши инвестиции в България се допускат, които друга държава не ги допуска. Цитирам какво е казал той: „Ако имахме проблем с руски инвеститори, лесно ще ги решим, но какво да правим, ако тези инвеститори са от европейката държава или от САЩ”. Очевидно, тук вече разсъждава дописникът, премиерът визираше американските инвестиции в „Марица изток”, където по силата на договор, сключен от правителството на Иван Костов, държавата изплаща цени за електрическа енергия много по-високи от средните за страната.

с тези две ръце, веднага ще Ви цитирам откъде точно премиерът е направил своята справка. Страница осма от „Планът Сидеров срещу колониалното робство”

Казва се, че в касите на чужди компании българите са оставили за храна, дрехи, бензин, ток и банкови услуги 28 млрд. 257 млн. лв. Много близка цифра до тази, близко число до това, което премиерът цитира, от 27 млрд. долара обаче, а това е само за 2011 г. Тук аз ще дам някои други данни, които на следващите бизнес форуми премиерът може да ги използва най-спокойно и също така да спечели нашата „Атака”.) „За периода 2008 – 2012 г. чуждите банки у нас са прибрали, дами и господа народни представители, само от такси

и това правителство, и предишното правителство – служебното, решиха, както и Народното събрание в лицето на своето мнозинство, да вземат заем от над три милиарда, за да спасяват една банка. Както Ви казвам – банките само в периода 2008 – 2012 г. са спечелили четири милиарда и кусур от от таксички, от такси, които баба и дядо плащат, за да си получат пенсията. Като добавим златодобива – прословутата фирма „Дънди Прешъс Металс”, която, сега ще Ви кажа колко изпомпва от България. Всяка година само от Челопеч са изнесени 100 тона злато за последните 10 години на стойност около 8 млрд. долара. А най-голямата фирма, с най-голяма печалба в България – не знам дали знаете коя е тя – казва се „Аурубис”. Това е фирмата, която експлоатира бившия Медодобивен комбинат – Пирдоп. Годишните приходи на „Аурубис” са 4 млрд. долара! Ето за това говорим ние от години, затова аз пледирам от години – това се нарича колонизация, когато изпомпваш ресурсите на една държава, когато извличаш огромни печалби от нея, а в същото време населението там живее мизерно и живее девет, десет пъти – както пак тук е написано в тази същата книжка, по-мизерно по-мизерно и по-бедно, отколкото другите европейски държави. Както вече казах, радвам се, че премиерът е стигнал до тази истина. По-добре късно, отколкото никога! Но от там нататък какво се прави? Едно е да си наблюдател, коментатор и да кажеш тези факти, друго е да си министър-председател и да държиш цялата изпълнителна власт, както е в случая. Затова аз задавам въпроса задочно на премиер-министъра – след като той е осъзнал, че 27 млрд. долара са източени от България през последните 10 години, чрез така наречените „чужди инвеститори” – какво ще направи, за да ги задържи в България, ще вземе ли лицензите на ЕРП-тата? Онзи ден чух, че изказал някакво недоволство към „Енерго-Про”. Е, аз това недоволство го изказвам от 2003 г., откакто тези ЕРП-та станаха притежание на чужди фирми. От 2003 г. не съм спрял да призовавам: развалете тези договори, върнете енергото в български ръце и спрете да качвате цената на тока! Онзи ден в Комисията всички, освен „Атака”, гласуваха против това – да се сложи мораториум, цените на тока да не се увеличат. Шефката на ДКВЕР, на която искаме оставката непрекъснато, защото тя не може да бъде на този пост поради конфликт на интереси, също обеща публично преди два дни, че токът ще се вдигне. Тогава къде е логиката да си министър-председател и да недоволстваш – все едно си зрител от 15 ред, срещу „Енерго-Про”? Вземи му лиценза! Ти можеш да го направиш винаги, по всяко време, има достатъчно основания. Ето такъв дебел одитен доклад (показва с ръка) връчих на господин Борисов, тук, на тази банка, в предишния мандат, когато беше министър-председател, и му казах: „Прочетете този доклад. Имате над 150 основания да вземете лиценза на ЧЕЗ, „Енерго-Про” – Е.ОН беше тогава, и EVN”. Той не го направи докато беше министър-председател, не посмя, сега е втори път министър-председател, изказва недоволство, обаче не прави нищо. Това ми дава основание да мисля, че това правителство ще завърши както предишното. Премиерът дава вид, че вижда някои неща, но не върши нищо. Това е заблуждение за хората, това е манипулация за широката публика, защото тя си мисли, че този човек е способен да направи нещо, но истината е, че, ако той наистина тръгне да прави нещо, то тогава само ще се види, че има смелостта да се разправи с чуждите колонизатори. И както той в това изказване сам е признал: „Ако бяха руски – лесно, щяхме да ги изгоним”, затова щеше да получи потупване от американския посланик. Но когато са американски, какво да правиш, как да изгониш американските фирми, които държат „Марица 1 и 3”, които по договор вземат 18% печалба и им се плаща от държавата – всички ние им плащаме тока 10 пъти по-скъпо, отколкото на АЕЦ „Козлодуй”? Как да ги изгони? Нали веднага ще го извика Марси Рийс и ще му каже: „Ало, какво правиш? Ти искаш ли един „Майдан” да ти спретнем и да те свалим? Как я мислиш тази работа?” Как да изгони ЧЕЗ или германска фирма „Аурубис” като веднага ще го викне германския посланик и ще каже: „Ти къде отиваш? Искаш ли снимки с Меркел? Няма повече да има снимки с Меркел, ако продължаваш така”. Това е много много тъжно, защото се оказва, че българският министър-председател, Външното министерство не могат, не смеят да защитят националните ни интереси. И те се представят като правителство на стабилно управление, представят се като безалтернативни, излизат и обясняват как няма никакъв друг начин за управление на страната и да не си мислим, че може да стане нещо като в Гърция, пази Боже, защото това било популизъм. Обаче не е популизъм да оставяш 27 млрд.

против колониалното робство е единствената алтернативна досега партийна програма, предложена на политическата сцена. За съжаление! Не го казвам, за да се изтъквам, просто това е реалността. Този план е единственият начин, единственият поглед, по който може да се промени нещо в България, тоест да се изгонят чуждите колонизатори и богатствата на България да бъдат в български ръце. Тогава ще видим, че можем да бъдем средно европейска по стандарт но не и с това управление, с тази коалиция и с тези колониални васали, които в момента управляват България. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от

Уважаеми господин Председател, току-що допуснахте нарушаване на Правилника, като позволихте на лицето Сидеров да извърши реклама пред камерите на БНТ

Господин Председател, когато председателствате заседанието, моля Ви да спазвате Правилника. Имаше изказване от името на парламентарна група и след това от безсилие излезе тук Байрактаров, за да обяснява как това не било вярно и каква реклама се правело. Това да не се продава? Това не се продава, за да правиш реклама.

Искате ли лично обяснение, господин Сидеров? Съжалявам, че трябва да давам лично обяснение на човек, който съм осъдил за клевета и обида на крайна инстанция. Това не е известно на широката публика, затова той използва обстоятелството, че е станал народен представител, за да може оттук да говори това, което му дойде наум. Наистина тази зала не е място за разправии, това е зала, в която трябва да има борба на идеи. Ние тук идеи не виждаме от господина, който излезе да репликира всъщност нашата програма. Напишете програма, дайте си Вашите идеи. Вие се съгласихте с управляващата партия ГЕРБ, казахте, че 90% се покривате, а това означава, че нямате собствена програма. Кажете го ясно, признайте го, за да разберат хората за каква коалиция и партия става дума, но със злобни махленски нападки не може да правите политика. Това не може да бъде начин, по който да се наложите в българското общество и то си личи по това, че при нас вече идват хора, които си късат членските книжки от Вашата партия. Разочаровани! Да, разочаровани, излъгани, измамени от това, че ги обработвахте през една телевизия в продължение на четири години, че ги засипвахте с лъжи и клевети, заради което пак ще завърша, сте получили и присъда. Вашият лидер също беше осъден на крайна инстанция – трета инстанция, затова, че нарече „лумпени” избирателите на „Атака” и си получи заслуженото. Аз го осъдих. Така че внимавайте какво говорите, за всичко има справедливост. (Силни Още изказвания във вид на различни процедури, които не би трябвало да се правят? Тъй като почнах един път, дадох възможността да се направи такова нещо, моя е грешката наистина, съжалявам. Когато има декларация от името на група, не би трябвало да има каквито и процедурни обяснения. Признавам, направих грешка, че Ви дадох думата, господин Байрактаров, и от там нататък виждате снежната топка докъде стигна. Мисля да прекратим с този стил на дебата. Преминаваме към Парламентарен контрол. Първият въпрос е към министър Николина Ангелкова – министър на туризма, която ще отговаря на въпрос от народния представител Борис Ячев относно въвеждане на Единна система за туристическа информация. Заповядайте, господин Ячев, за да развиете въпроса Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, на 8 март 2007 г. с постановление на Министерския съвет е приета Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация. С тази Наредба се уреждат условията и реда за вписване, подлежащите на вписване обстоятелства, поддържане, съхраняване и достъп до информацията в Националния туристически регистър, както и събирането, обработването и съхраняването на статистическите данни за туризма. Това са данните за средства за подслон и местата за настаняване – материална база, реализирани нощувки, пренощували лица, продължителност на престоя, приходи от нощувки. В същата наредба е разписано, че бившето вече Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, като администратор на системата, отговаря за поддържането и контрола върху пълнотата на данните. През изминалите години са правени няколко опита за стартиране на системата. В Бюджет 2014 дори са отпуснати 2,5 млн. лв. за създаването и въвеждането й. Това обаче така и не се случва. Системата има подкрепата на общините, които очакват след регистриране на нощувките, тоест след влизането на Системата в действие, приходите им от туристически такси да се вдигнат многократно. По приблизителна статистика загубените за хазната данъци от неотчетени нощувки са около 300 млн. лв. годишно. За въвеждането на Единната система за туристическа информация настояват и органите на сигурността в страната, както и партньорските им служби от другите държави в Европейския които смятат, че системата ще бъде ефикасен инструмент в борбата с евентуални терористични заплахи и нелегална имиграция. Тази тема е актуална и покрай наплива от чужденци, и заплахите от „Ислямска държава” и може да бъде част от стратегията за справяне с нелегалните бежанци.

Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Ячев! Една от първите задачи пред новосъздаденото Министерство на туризма бе работата по прецизиране на наредбата, касаеща организацията на Единната система за туристическа информация съгласно новия Закон за туризма. Тя вече е преминала необходимата съгласувателна процедура и следващата седмица ще бъде представена на заседание на Министерския съвет. Паралелно работим активно върху предложенията за промени в Закона за туризма, които ще създадат условия ЕСТИ да бъде изградена като единна информационна платформа за комуникация по защитени канали между участниците в туристическия регистър и заинтересованите лица от централни и териториални органи на изпълнителната власт. Чрез приемането на тази законодателна мярка съществуването на ЕСТИ ще доведе до така желаното изсветляване на сивия сектор в туризма и ще бъде предпоставка за проследяване на приходите от реализираните нощувки, респективно за тяхното повишаване, което ще допринесе за подобряване на степента на сигурност. По отношение на настоящата нормативна уредба, от 16 март 2007 г. е в сила Наредбата за организация на Единната система за туристическа информация, приета на основание чл. 63 от отменения Закон за туризма. Прилага се до момента, доколкото не противоречи на приетия и влязъл в сила на 26 март 2013 г. нов Закон за туризма. Единната система за туристическа информация включва Националния туристически регистър, статистически данни за туризма, изрично посочени в Наредбата, и туристическа информация, също изрично посочена като вид в Наредбата. Предметът на Наредбата съответства на цитирания от Вас чл. 1, Глава „Общи положения”. Посочили сте, че Министерството в ролята си на администратор на системата отговаря за поддържането и осъществява контрол върху пълнотата и сроковете за въвеждане на информацията. обаче да имаме предвид и края на тази разпоредба, която препраща към реда на чл. 8. Този ред касае единствено базата данни, които се въвеждат, поддържат и актуализират в Регистърът и към момента се води и поддържа в Министерството и винаги е бил публичен и активен. По отношение на тезата Ви, че през 2014 г. са отпуснати 2,5 млн. лв. за създаването и въвеждането на системата, държа да отбележа, че в бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г. са планувани средства за изграждането и въвеждането на системата, но същите не са били отпуснати по бюджета на ведомството, а и посочената сума не е коректна. За сведение, Министерство на икономиката и енергетиката е поискало отпускането на допълнителни средства по бюджета на Министерството в размер на 900 хил. лв. за създаване на евростандарт за категоризация и прекатегоризация на туристически обекти в България и ЕСТИ в реално време инпут-аутпут. Сумата обаче не е била отпусната на МИЕ поради неодобрена финансова обосновка на проекта за постановление на Министерския съвет, с който средствата са били поискани. С това предлагам да насочим взаимни усилия към изграждането на системата ЕСТИ във вид, позволяващ електронно отчитане в реално време на движението и нощувките на туристите в България с цел непосредствен и дългосрочен финансов ефект за бюджета на страната и за гарантиране на необходимата информация на националната сигурност. Благодаря за вниманието. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Господин Найденов, заповядайте за реплика. Госпожо Министър, наясно сме, че въпросът с въвеждането на тази система има две страни. Единият е финансов – Вие го посочихте. Той касае не само изсветляване на сивия сектор, но и приходите в бюджета на общините и в държавния бюджет.

Оттогава досега, за съжаление, се случиха доста събития, които налагат сигурността на гражданите, борбата с тероризма да бъдат основен приоритет и акцент в работата на правителството и на Народното събрание. Засилването на нелегалната имиграция също остава един от основните проблеми пред сигурността на държавата. Само преди две седмици парламентът прие много спешни, бих казал,

окончателното въвеждане на тази система в работа, в режим на действие. Предвидили ли сте тези средства в бюджета на новото Министерство на туризма? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ячев. Госпожо Министър, заповядайте за дуплика. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Ячев, да, въвеждането на системата ЕСТИ е изключително важно за националната сигурност. Да, ние работим по въвеждането на системата, така че тя да отговори на това. да отговори на това. Необходима е законодателна промяна в Закона за туризма. Стартирали сме вече работа по нея и се надявам в най-скоро време този законопроект да бъде представен на предварително обсъждане, за да може да отрази максимално всички параметри и предложения, които да способстват това да се случи. Правят се също анализи колко ще струва това. До момента такива анализи не са били направени, включително поради тази причина не са отпуснати и допълнителните средства, защото няма адекватна финансова обосновка. В момента правим това. В рамките на до един месец ще имаме яснота колко точно ще ни струва въвеждането на Единната система за туристическа информация за комуникация по защитени канали.

господин Ивайло Калфин. Той ще отговори на два въпроса на народния представител Мая Манолова. Първият въпрос е относно възможността за осигурените лица да прехвърлят вноските си за втора пенсия от

В края на миналата година по време на извънредно заседание, без истински дебат в пленарната зала, депутатите от ГЕРБ с едно натискане на копчето разрушиха втория стълб на пенсионната система. Направиха го безцеремонно и арогантно, както само ГЕРБ си може, без да чуе чуждо мнение – на гражданите, експертите, политическите си опоненти, дори на своите съюзници в четворната коалиция. Вече месец промените в Кодекса за социално осигуряване са факт.

Така пише в чл. 4б, ал. 3 от Кодекса – че всяко лице, родено след 1 януари 1960 г., може да избере да се осигурява само в ДОО с увеличената осигурителна вноска за втора пенсия. Е, аз съм такова лице – родена съм след 1960 г., осигурявам се и желая да преместя вноските си и занапред да се осигурявам в държавното обществено осигуряване. Според действащия законов текст, който четворната коалиция прие, мога да го направя във всеки момент. Така е от правна гледна точка. Моят въпрос е мога ли да го направя фактически? За целта Ви каня в понеделник да отидем заедно и да видим как аз – едно осигурено лице,

Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Манолова, уважаеми госпожи и господа народни представители! Аз благодаря за поканата заедно да посетим различни институции и места, към които Вие проявявате интерес, госпожо Манолова. Предлагам обаче да се върнем сериозно на въпроса. Възможността за избор къде да бъде пенсионната Ви осигуровка, очевидно, че е важен. Това се вижда и през последните седмици, когато този въпрос се обсъжда много интензивно и в парламента, и в медиите, и в обществото по принцип. Очевидно е, че на тази поправка, която беше приета – искам да уточня, че тя беше приета от една по-различна конфигурация от политическите сили, които подкрепят правителството, – се даде една идея, която очевидно трябва да бъде доразработена. Аз съм имал възможност и преди това да Ви кажа – не съм против идеята. Мисля, че възможността за свободен избор трябва да бъде там. И всеки един гражданин като Вас, който е решил да си премести осигурителната вноска, да промени начина, по който се осигурява, би трябвало да го направи. Това нещо ще се случи и неизбежно има нужда от поясняване на законодателството. Между другото, не е първият случай това нещо. Знаете, че има много голяма част от законодателството, която влиза в сила след приемане на допълнителни, обикновено подзаконови нормативни актове. И надали всеки закон може първия ден, след като се публикува в „Държавен вестник”, практически да се прилага. Така че не е изключение това нещо. Това, което обаче е важно за гражданите, си мисля, е, че трябва да се проведе тази дискусия. Между другото, от миналата седмица на страницата на Министерство на финансите в интернет има едно предложение. Следващият вторник на тази работна група със социалните партньори и представителите на политическите сили в парламента този въпрос ще бъде обсъден. Така че се надявам действително да имаме възможност да дадем на обществото, на експертите, на специалистите възможност за една достатъчно широка дискусия, преди да вземем това решение.Така че нека да че нека да се съсредоточим върху качеството на решението и широката дискусия, отколкото на бързината на прилагането му. Мисля, че ако издържите още два месеца капиталовата си сметка в осигурителния фонд, надали ще се случи нещо

Искам да помоля народния представител Ангелов да не стои с гръб към председателството, защото по този начин нарушавате реда в залата. Заповядайте за реплика. Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Калфин, да, факт е, че разрушаването на втория стълб на пенсионната система стана с гласовете на ГЕРБ и с гласовете на ДПС. Факт е обаче, че ГЕРБ много бързо след това дадоха заден ход – нещо, на което многократно сме били свидетели под натиска на общественото мнение. Президентът Плевнелиев, който също се обяви категорично против, също не предприе никакви действия. Даже господин Радан Кънев – иначе един политик, който твърди, че е смел и че е категоричен, също се уплаши за целостта на управляващата коалиция и се отметна от намеренията си да сезира Конституционния Но моят въпрос е: къде сте Вие в цялата тази схема, защото Вие сте социалният министър на България и Вие не пропускате във всяко свое изказване да обещаете предвидимост и стабилност на пенсионната система? Що за законодателство е това и що за управление е това, което, първо, приема закони и след това ги обсъжда? Що за управленски практики са тези, при които първо се действа, а после се мисли? Хората имат право на добро управление и Вие сте длъжни да им осигурите поне нормално управление, което не приема мъртви текстове, което не прави промяна в закона, а след това да я подлага на широко обсъждане. Още повече, като оставим каламбура с моите пенсионни и осигурителни вноски, искам да Ви кажа, че хората наистина са ошашавени, включително и от противоречивите сигнали, които се чуват и от Вас, и от финансовия министър, и от други представители на Министерския съвет: ще имат право на избор, ще го правят веднъж или ще го правят много пъти; вноските ще се местят веднага или пет години преди пенсиониране; ще има отделни партиди за индивидуалните вноски за всеки, или няма да има; тези индивидуални партиди ще бъдат в капиталов фонд, или няма да бъдат, или пак ще бъдат в Сребърния фонд. Сами разбирате, че излъчването на подобни сигнали по най-важната тема за хората – темата за техните пенсии и за техните пари, не е показател за добро управление. И тези камъни, тази каша, този хаос, макар и създаден от ГЕРБ и от ДПС, в крайна сметка е във Вашата градина. Защото Вие сте социалният министър и Вие не трябва просто да говорите за стабилност и за устойчивост, а да ги създавате. Благодаря Ви, госпожо Манолова. Заповядайте за дуплика, господин заместник министър-председател. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Госпожо Манолова, обсъждаме законопроект, който е на страницата – споменавам още един път – на Министерство на финансите и предстои да бъде разгледан в пленарната зала, а не нещо, което вече е прието. Така че ако Вие обсъждате нещо, което вече е прието, не е това темата. Искам да Ви поправя, да Ви обърна внимание, че има предложение, което е сложено

решението на парламента от месец декември не дава яснота и това още тогава го каза министър Горанов, че има необходимост от допълнително изясняване на тези промени. Но, забележете, променя се механизмът, а не съдържанието. Съдържанието е важно и, надявам се, че не го отричате. Възможността един човек да избере къде да се осигурява за пенсия. Ако не отричате това нещо, ако сте съгласна да обсъждаме това, което в момента е сложено на масата, съм сигурен, че ще стигнем до едно голямо съгласие по това как да станат промените. Благодаря Благодаря Ви. Следващ въпрос от народния представител Мая Манолова относно насърчаване на активния живот на възрастните хора. Заповядайте да развиете своя въпрос. Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Калфин, от един документ, по който имаме спор дали е приет или не, предлагам да преминем към един документ, който вече е факт и е известен на българските граждани. Вярно, с месец и половина закъснение и след упорито криене, но управленската програма вече е известна на всеки български гражданин. И трябва да призная, че тя наистина е забележителна – със 160 страници, със 180 приоритета, с 1100 мерки. Тук вече наистина успяхте да смаете света, защото едва ли в някоя друга държава има такава управленска програма с толкова приоритети, с толкова цели и без нито едно число, без финансова обосновка, без икономически инструменти. С една дума един огромен наръчник от щедри обещания, които получиха от правителството българските граждани. Аз предполагам, че с този обем Вие сте мислили, че няма да има гражданин, който да прочете всички всичките тези 1100 мерки и някак си някак си неизпълнимите обещания ще останат скрити от хората, но тук сте сгрешили. В този понеделник на среща в един пенсионерски клуб в Кюстендил имах възможност заедно с пенсионерите да прочетем Вашата управленска програма в частта й социална политика. Дълго цъкахме с език и се чудехме на това, което сте успели да напишете във Вашата част от управленската програма. И хората наистина са сащисани, защото им се обещават адекватни социални плащания, а се замразиха 14 социални права. Обещават им се устойчиви и предвидими пенсии, а цари пълен хаос в пенсионната система. Обещава се защита на работещите бедни, а се отмени облагаемият минимум. Обещава се – това вече се приветства от възрастните хора – осигуряване от страна на правителството на активен живот. И затова те ме помолиха, тъй като е доста пестелива управленската програма, да Ви попитам: как ще осигурите активен живот на възрастните хора през следващите четири

обръщам се към Вас и към Вашите събеседници от Пенсионерския клуб в Кюстендил. Това, което пише в Програмата, са мерки, които не излизат ей сега от В тази Програма, особено в социалната част, ние сме се опрели на действия, програми, стратегии, които са работили и преди това правителство да бъде избрано. Формулировките и целите, които се поставят в Програмата, специално в социалната сфера, можете да ги видите в развитие. Избягвам коментарите за пенсионната система – в момента тя е такава, каквато я остави предишното правителство, не е бутната. И понеже не е добра, затова обсъждаме, а това, че обсъждаме, е хубаво. Това, че има различни варианти, също е хубаво. Но че тази, каквато е в момента, не може да продължи да стои така, е факт – надявам се, че ще го приемете. Връщам се обратно на активния живот на възрастните хора. Стратегическата рамка, която е изработена в България, е в Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора, приета през 2012 г. тя е от 2012-а до 2030 г. Това е продължение на едно от направленията в актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението до 2030 г. Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора предлага конкретна перспектива и мерки за посрещане на последствията от застаряването. Между другото, промените в пенсионната система са една от мерките за активност на възрастните хора. Ключовите сфери за развитие на тези мерки се отнасят до заетостта, финансовата стабилност на пенсионната система – ето това е посочено в Програмата, подобряването на здравните услуги, достъпа до образование, развитие и модернизиране на дългосрочните грижи, включително развитието на нещо, което в Европа се казва „сребърна икономика”. През 2015 г. Министерството на труда и социалната политика предвижда различни инструменти – те се финансират и от Националната, и от Европейската програма, за да се започне –поне хората, които имат най-голяма нужда от това нещо, това са хора в предпенсионна възраст и не могат да се пенсионират, да могат по-лесно да влизат в програми за заетост; хора, които биха могли да проявяват различна активност, включително доброволческа, да бъдат насърчени в селищата, в които живеят; хора, които биха могли да развиват социални предприятия, които също са част от приоритетите, също да могат да бъдат ангажирани. Ето това са конкретни мерки, които се предвиждат в Програмата за

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Уважаеми господин Калфин, нека все пак да се върнем към управленската Ви програма и към конкретните мерки, с които обещавате да постигнете активен живот за възрастните хора. Те са доста пестеливи. Това, което обещавате, е да разработите Национална стратегия, да въведете индекс за активен живот и да разработите двегодишен доклад в изпълнение на Националната концепция. Тоест с три книжни документа Вие обещавате на възрастните хора да направите активен техния живот. Прав сте, че по време на правителството на ГЕРБ е приета една концепция, която Вие сега обяснявате, че ще но това е един книжен документ, който е пълен с кухи фрази, които нищо не означават и нищо не носят на възрастните хора. по тяхна молба се наех да Ви информирам какво разбират те под „активен живот” и какво очакват от Вас. На първо място, очакват възможност да се пенсионират, което означава възрастта и стажът за пенсия да растат така, че да са съобразени със средната продължителност на живота и с икономическите реалности. Това, което правите в момента, е точно обратното. С механичното вдигане на стажа за пенсия десетки хиляди хора няма да могат да се пенсионират през предстоящата година. „Активен живот” означава и тези, на които не им стигат две години стаж или възраст, да имат възможности за гъвкаво пенсиониране. Иначе ще има групи от хора, които колкото и време да минава, тъй като не могат да си намерят работа, никога няма да се пенсионират, което е добре за финансовия министър, но едва ли е Вашата цел. Според възрастните хора „активен живот” означава те да получават достойни пенсии

Заповядайте, господин Заместник министър-председател, за дуплика. Благодаря Ви, уважаеми господин Председателю. Госпожо Манолова, има нещо, с което би трябвало да бъдем наясно. Виждам, този път, че имаме значително разминаване с Вашите виждания. За мен активният живот на възрастните хора не е ранно пенсиониране. Вие го свързвате с това. Не, това е възможност на човек да бъде активен, да бъде полезен и за себе си, и за обществото. Дали ще бъде на трудова заетост, дали ще бъде в някаква доброволна, социална дейност – споменах за социалните предприятия, това означава възрастният човек да е в да е в контакт с други хора и да бъде полезен на обществото. Поне това се разбира в Европа и в другите страни. Ако Вие разбирате активния живот като ранно пенсиониране, трябва да Ви кажа, че не може в България всички да се пенсионират рано, да вземат високи пенсии и след това да не получават социални помощи. Напротив, „активният живот” означава човек да не зависи от социалните помощи, а да му се даде възможност, когато има физическата възможност за това нещо, да допринесе с нещо за обществото и за себе си. Това изключва Това изключва бързото, ранно пенсиониране и оставането само на социални грижи. Напротив, много хора биха искали да са полезни в обществото – точно тази възможност трябва да им дадем. Благодаря Ви. Благодаря Ви. С отговора на този въпрос участието на господин Калфин в днешния парламентарен контрол приключи. Преминаваме към отговори на господин Николай Ненчев – министър на отбраната. Той ще отговори на въпрос от народния представител Волен Сидеров относно Команден център на НАТО и военна база до град Шабла. Заповядайте да развиете своя въпрос.

че командването на НАТО иска от България у нас да бъде разположена военна база на НАТО, както и Команден център. Това беше ясно заявено в медиите. Разбра се, че освен в България, НАТО иска такива центрове и в други държави от Блока. Моят въпрос в тази връзка е: вярна ли е тази информация? Ако да, кога и от кого е взето решението за разполагане на Команден център и военна база на територията на област Добрич? В пояснение ще кажа, че излязоха информации, които насочват местоположението на тази база в областта на Шабла, където през годините е имало българско военно поделение. Това е най-източната част на нашето Черноморско крайбрежие.

въпросът за изграждане на команден център на НАТО и военна база в близост до град Шабла или на територията на Добрич – област, не е стоял на вниманието на Министерството на отбраната. На основание на Решение на Министерския съвет № 36 от 3 по време на срещата на върха в Уелс през месец септември 2014 г., българската страна е изразила подкрепа към решението на 28-те държави – членки на НАТО, за предприемане на необходимите мерки за гарантиране и защита на страните от Алианса в отговор на съвременните заплахи. Една от приетите мерки касае създаването на структури на НАТО за командване и управление, които да подпомагат изпълнението на мерки за гарантиране сигурността на страните от Алианса. Основното им предназначение се предвижда да бъде координиране и подпомагане планирането и провеждането на многонационални учения и тренировки на НАТО, синхронизирането им с националното планиране, както и осигуряване приемането и настаняването на други формирования от Алианса. Към настоящия момент се предвижда структура на НАТО за командване и управление да бъде разположена в град София, като 50% от личния състав ще бъдат военнослужещи от страните – членки на НАТО. Уважаеми господин Сидеров, въпросът за изграждането на съоръжение в Шабла никога не е стоял и не е взето подобно решение. Благодаря Ви. Реплика – господин Сидеров. Да, господин Министър, разбрахме, че в София ще бъде командният център. Колкото до самата военна база на НАТО, Вие казвате, че не е стоял този въпрос, но както казах много ясно – в медиите се появиха тези съобщения, дори със заглавия: „Ще има база на НАТО у нас“. Самият Столтенберг, както и други високопоставени служители на Пентагона, главно на САЩ, на Държавния департамент, също заявиха през последните дни, че НАТО ще се разширява и ще разположи свои, включително и войски, и военни бази все по-близо до отговорността на българското правителство във Ваше лице като министър на отбраната, защото нали знаете, че е много лесно да се каже от тази трибуна: „Не, това, което говорите, не е вярно!“, а в същото време това да се прави тайничко и задкулисно, както неведнъж се е правило. Аз знам, че Вие няма да ми отговорите пряко: „Да, ние подготвяме такава база. Да, каквото ни поискат – ние го даваме“. Аз знам, че това е Вашата практика и не очаквам от Вас да потвърдите сто все пак съм доволен от това, че в някакъв процент потвърдихте, че у нас ще има команден център. Това не е без значение. Това означава, че НАТО предвижда оттук какво ще командва този център, който се нарича „команден“. Той ще командва някакви действия, нали така? Той няма просто да стои в София и да си пият бирата в прекрасните софийски ресторанти. Той ще командва нещо. Какво е това нещо? Ами, това ще бъдат действия, свързани със затягане на обръча около Русия, тоест България, както аз говоря от много време, е вкарана във военна ситуация, в която ние ставаме и мишена на обратни действия, тъй като Русия вече заяви в отговор на на натовската позиция – позицията на САЩ преди всичко, че Русия е заплаха. Това и Вашият предшественик – министър Шаламанов, от служебното правителство го каза ясно. Той прие, точно след срещата в Уелс, той излезе и каза, че в Стратегията залагаме, че Русия е заплаха. Вие явно изпълнявате същата Стратегия и за Вас явно Русия е заплаха. Следователно, Вие правите всичко възможно ние да ставаме част от фронтовата линия. Искам да Ви кажа, че това е много опасна политика и тази политика може да завърши Дуплика, господин Министър, Уважаеми господин Сидеров, извън всякакво съмнение ще Ви отговоря, и то искрено, защото считам, че това е мое задължение и по силата на Конституцията, и по силата на законите на страната. Нека още веднъж да го кажа съвсем ясно и категорично: никога от нас от страна на НАТО не е искано в България да бъде разположена подобна база. Касае се за координационен център, който ще бъде най-вероятно разположен в София, но все още не е решено това. Благодаря Ви. Не бива да има никакво съмнение в тази посока. Преминаваме към питане от народния представител Методи Андреев относно информация, че към настоящия момент Служба „Военна информация“ не е предала в Комисията по досиетата повече от 33 хиляди архивни единици. По същата тема има зададен въпрос и от народния представител Десислав Чуколов относно досиетата на 33 хиляди военни разузнавачи. Процедурата ще бъде с общ отговор, като последователно се даде възможност да развие питането си господин Андреев, след него думата ще има господин Чуколов, за да развие въпроса си, следва отговор на министъра, съответно два уточняващи въпроса от господин Андреев, реплика от господин Чуколов по повод на питането, господин Андреев ще има възможност да изрази отношение към отговора на министъра. Имате думата да развиете питането си, господин Андреев.

има информация, че към настоящия момент Служба „Военна информация“, която е Ваша подчинена структура и правоприемник на бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб, в нарушение на чл. 1 от Закона, станал известен като Закон за досиетата, не е предала в Комисията по досиетата повече от 33 хиляди архивни единици. Разпоредбата на чл. 1 от Закона за досиетата включва всички документи на бившата Държавна сигурност и на Разузнавателното управление на Българската народна армия, включително и на техните предшественици и правоприемници, за да бъде изпълнена и другата цел на закона – правото на достъп на всеки до документите на органите. Това е обхватът на закона, без законодателят да е предвидил каквито и да било ограничения, отнасящи се до български или чужди граждани. Водената между Комисията по досиетата и Министерството на отбраната кореспонденция за периода 2009 – 2014 г. не е дала резултат относно цялостното предаване на архива. Непредаването на всички документи води до нарушение и на чл. 16 от Закона за досиетата. Според законовия текст описаните в него държавни органи, един от които е и министърът на отбраната,

Освен това не е представен и списъкът на лицата, заемали или заемащи описаните публични длъжности в чл. 3, ал. 1, т. 16 от Закона по досиетата, в резултат на което Комисията, като оправомощен държавен орган, не може да изпълни задължителната си проверка по упоменатия законов текст. В тази насока водената между Комисията и Министерството на отбраната кореспонденция през периода 2009 – 2013 г. не е дала досега резултат. Уважаеми господин Министър, моите въпроси към Вас са следните: първо, какви спешни мерки ще предприемете за преодоляването на проблема, свързан с нарушението на Закона за досиетата от страна на Служба „Военна информация“, за да бъде предаден целият архив в Комисията по досиетата, както изисква Законът? не считате ли, че неизпълнението на законното задължение от длъжностното лице или лица, представлява престъпление по смисъла на чл. 282 от Благодаря Ви, господин Андреев. Думата има господин Чуколов да развие своя въпрос. Със същия предмет са и въпросите, зададени от господин Ангел Найденов относно предоставяне на архива на Служба „Военна информация“ на Комисията за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, както и въпросът на народния представител Велизар Енчев относно намерение на военния министър да направи публично достояние секретни документи за чужди граждани, намиращи се в Служба „Военна информация“. Процедурата ще бъде обща след въпроса на господин Чуколов, възможност да развие своя ще има съответно господин Найденов и господин Енчев. Министърът – с общ отговор, пет минути по питането и по три минути за трите въпроса. Общо 14 минути ще имате на разположение, господин Министър, за общ отговор на питането и трите въпроса на народните представители. Слушаме Ви, господин Чуколов. Уважаеми колеги, господин Министър! Този въпрос, както казахте и Вие, госпожо Цачева, съм го задал на 25 ноември миналата година – преди два месеца. Сега виждате как се обединяват едно питане и три въпроса по тази тема. Това е въпрос, който вълнува българското общество. Въпросът ми е следният. Видях, че господин Андреев иска час по-скоро да се осветят тези досиета.

тези досиета – 33 хиляди архивни единици, както е правилният термин, да бъдат дадени на Комисията по досиетата, тоест да бъдат обнародвани. Какво ще се случи по този начин? Ще се случи това, че хората, които през така наречения „социалистически режим” са се борили срещу инвазията на Турция в България, разузнавачите, които са действали и на турска територия, сега ей-така просто ще ги осветим, давайки ги на Комисията по досиетата, която с удоволствие

От „Атака” сме твърдо и категорично против това. Ще Ви дам само следния пример. Наскоро почина, както може би знаете, легендата на Военното разузнаване Пеньо Пенев, който девет години е бил в турски затвор и не е издал нито един свой агент. Понеже това били, представете си, хора, които са работили за чужда държава,

да ги наричате „диверсанти” и така или иначе да ги обиждате и унижавате, моят въпрос към Вас е: преосмислихте ли това Ваше решение? Дадохте ли си сметка, че по този начин ще покажете, че България осветява всеки, който е работил някога за нея, че може би и в бъдеще ще го направи? Въпрос на народния представител Ангел Найденов. Заповядайте, господин Найденов. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Това е един от примерите как върху една и съща тема може да се гледа по различен начин и да има различни гледни точки. Аз не бих се наел и няма да задам въпроса дали министърът на отбраната е готов да предаде 33 хиляди архивни единици, защото не знам какви са и колко са тези архивни единици. Затова моят въпрос, господин Министър, е по-скоро какво от архива на Служба „Военна информация” не е предадено в изпълнение на Закона, най-общо казано, за досиетата, за което Вие изразявате съгласие, готовност и желание да бъде предадено на тази Комисия? Основание да задам този въпрос, разбира се, от моя страна е фактът, че познавам дейността на Имал съм многократни разговори с ръководството на тази Служба, и като пример ще дам съобщението, което беше публикувано на сайта на

Тоест тя е предала всичко, което влиза в обхвата на Закона. Аз не мога да допусна, че Службата няма да изпълни своите законови задължения, и е предала на Комисията по досиетата всичко каквото трябва да бъде предадено. предадено. Тук ще отворя една скоба и ще кажа, че възниква колизия между два закона – Закона за досиетата и Закона за класифицираната информация, откъдето се явява проблем

на този въпрос, за който става дума, какво подлежи на предаване в Комисията по досиетата. Аз, разбира се, в репликата ще развия и тази тема, но нека да не смесваме двата въпроса. Затова моят въпрос е: какво не е предадено, което Вие сте готов да предадете?

Госпожо Председател, колеги! Господин Министър, правя едно много важно уточнение – в момента съм на трибуната не само като народен представител, а като единствения, който задава тези въпроси по тази тема, който е бил служител на Националната разузнавателна служба в периода 1986 – 1996 г., и смятам, че по тази материя съм най-компетентен, включително и от Ваша милост. Господин Министър, на 29 ноември 2014 г. Вие заявихте, че ще предадете всички документи на Военното разузнаване по времето на комунизма на Комисията по досиетата, и си позволихте нещо недопустимо – на партиен конгрес на Демократи за силна България Вие заявихте следното: „Ще предам документите, досиетата на Външното разузнаване, за да стане ясно всичко, което се е вършило, тъй като съм убеден, че не е било в името на България, а на друга държава и друго разузнаване”. Във връзка с това искам да Ви задам следните експертни въпроси: не превишавате ли правата си и не нарушавате ли Закона за досиетата, като декларирате, че ще направите публично достояние делата на чужди граждани – сътрудници на българското Военно разузнаване? Както Ви е известно, въпросният Закон се отнася само за български граждани – сътрудници на бившите тайни служби. Също така бих искал да отбележа, че в административно отношение решение за изнасяне на секретни документи от Служба „Военна информация” може да се вземе само от нейния началник. По време на мандата на служебния министър Шаламанов председателят на Комисията по досиетата също постави въпроса за предаване на документите. Ако това се случи, господин Министър, Вие гарантирате ли, че в достъпните за граждани архиви на Комисията по досиетата няма да попаднат секретни документи от особена важност за националната сигурност? В момента там е разграден двор – всеки български и чужд гражданин може да влезе. И накрая, освен че е незаконно това, което вършите, не смятате ли, че е изключително опасно за държавните интереси, както и за авторитета на България в международен план да се разсекретят досиета на чужди граждани, работили за България, за интересите на България

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, господин Андреев, господин Чуколов, господин Найденов, господин Енчев!

има задължението да предаде 33 хиляди архивни единици, отнасящи се за периода 9 септември 1944 г. до 16 юли 1991 г.

Съгласно цитирания чл. 16 отговорността за организацията по окомплектоването и предаването на архиви е отговорност на министъра на отбраната. Ето защо заявявам категорично, че Законът ще бъде изпълнен. България е парламентарна република и всички ние сме длъжни не да тълкуваме, а да следваме волята на народното представителство. Държа да отбележа, че освен законов това е и мой морален дълг пред обществото. Българските граждани имат неоспоримото право да знаят истината за тайните служби на комунистическия режим, за тяхната организация, средства и методи на работа. Що се отнася до въпроса, който задавате в края на питането –дали неизпълнението на законово задължение от страна на длъжностно лице представлява престъпление по чл. 282, отговорът е единствено от компетенциите на правораздавателните органи. Уважаеми господин Чуколов, надявам се, че отговорът, който дадох преди малко във връзка са питането на народния представител господин Методи Андреев, съдържа и темата, повдигната във Вашия актуален въпрос към мен. Ще добавя само, че съгласно чл. 1, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, обявяването на принадлежност се отнася само и единствено до български граждани. Разбирам Вашата загриженост за българските разузнавачи, но законът е категоричен. Тези, за които е установена принадлежност към държавна сигурност и разузнавателните служби, попадат в списъка на публичните длъжности в чл. 3, ал. 1 от Закона и ще бъдат оповестени от комисията. Що се отнася до забележката Ви, че заместник-председателят на Комисията по досиетата Айруш Хаджи е от турски произход, мога само да Ви уверя, че аз не деля българските граждани според тяхната етническа принадлежност. Видно е, че така мислят и народните представители, след като са гласували неговото избиране в Комисията. Господин Енчев, позволете ми преди всичко да оспоря формулираната във Вашия въпрос теза. Никъде и по никакъв повод не съм изказвал намерение, свързано с разкриването на самоличността на чужди граждани, работели за РУМО. Знам добре, както и Вие знаете, че законът предвижда оповестяване на принадлежност към тайните служби на комунистическия режим единствено на български граждани. Освен това искам да Ви информирам, че според § 17 на Закона

до 16 юли 1991 г. са декласифицирана информация. В § 16 на същия закон е постановено, че данните за щатните и нещатните служители за цитирания период не представляват лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. На въпроса На въпроса Ви дали да съм нареждал на ръководителя на служба „Военна информация” да разкрие имената на нейни сътрудници на територията на 10 държави в Близкия изток и Северна Америка, отговорът е категорично не. Не съм издавал заповед – нито писмена, нито устна, с подобна формулировка. И не възнамерявам да издавам такава за в бъдеще, пак по причина, че познавам добре българските закони. На въпроса Ви дали предаването на архива на служба „Военна информация” няма да застраши живота и сигурността на чужди граждани, работили за нея, отговорът е отново не. Вече казах, че тези граждани не подлежат на оповестяване. Освен това техните дела ще бъдат съхранени в отделна комисия към Комисията по досиетата, достъп до която има единствено председателят на Комисията господин Евтим Костадинов. Държа да отбележа, че членове на Комисията по досиетата са избрани от Народното събрание на Република България. По тази причина аз като министър на отбраната имам пълно доверие в тях.

Господин Министър, имате ли информация дали от служба „Военна информация” е пращан в Комисията по досиетата документ – архивна единица, в която се съдържа име на чужд гражданин, който обаче се оказа, че не е чужд гражданин? Имате ли такава информация?

Защото аз знам за такъв прецедент. Историята е следната. Комисията по досиетата разполага с микрофилми на тези 33 хиляди архивни единици. Повтарям, разполага с микрофилми. Направен е следният експеримент. Един от тези микрофилми е прочетен със съответната апаратура, след което Комисията изпраща официално писмо до служба „Военна информация” и

че името на чуждия гражданин според служба „Военна информация” е Атанас Жеков Тилев. Ако това е чужд гражданин, значи аз съм китайски мандарин! Реплика по повод въпроса на народния представител Десислав Чуколов към отговора на министър Ненчев. Господин Министър, казвате, че законът е такъв. Ние от „Атака” ще внесем поправки в този закон. Знаете, държави като САЩ и Англия сто години държат засекретени всички документи по даден конфликт, примерно Втората световна война. А Вие, господин Министър, сега се втурвате да изпълнявате този закон. Виждате, че в обществото има напрежение, както казах по-рано. Цитирам Ви информация от БГНЕС: „Ненчев размахва юмрук на военното разузнаване”, „Военни разузнавачи дали министър Ненчев на прокуратурата”, „Генерал Чавдар Червенков: „Изказването на министъра на отбраната за военни разузнавачи нагнетява напрежение”. Както Вие обичате да казвате, нека направим широк дебат по тази тема. Нека всяко мнение да бъде чуто. Имаме ли право ние тези герои, герои – ей сега да ги хвърлим хей така, да ги хвърляме хей така?! Вие всъщност с това Ваше решение, господин Министър, изпълнявате пряка поръчка от Турция! Турското разузнаване, въобще Турция ръкопляска сега в момента може би, като гледа този дебат.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Ще си призная, че съм затруднен във формулирането на реплика по повод на Вашия отговор. Първо ще кажа, че няма да Ви карам да се извинявате. И едно „съжалявам” от Ваша страна ще бъде достатъчно по повод разменените реплики със служителите, в случая в случая „Военно разузнаване”. Макар че ако се извините, това няма да накърни Вашия имидж. Напротив. Но не разбирате ли, че Вие правите тази тема не просто актуална. Вие правите гореща тема, която буквално всяка седмица присъства в публичното, медийно и обществено внимание, и разбира се, в политическите среди – нещо, което не мисля, че е добре, нито за службата, нито за Вас като министър. Разбира се, аз няма да се грижа за Вашия имидж. Казвам го обаче съвсем добронамерено. Това, което разбирам от Вашия отговор, е, че има нещо, което не е предадено от служба „Военна информация” и че това, което не е предадено, са документи, съдържащи данни за чуждестранни граждани, сътрудничили на служба „Военна информация”, което Вие искате да предадете като документи на Комисията по досиетата, без те да бъдат публично публично разкрити. Извинявайте, но ще изразя дълбоко съмнение във възможността на Комисията да съхрани и опази секретността на тази информация, което вън от всяко съмнение поставя в опасност и в риск всички чуждестранни граждани, техните връзки, техните познати, техните близки. Съветвам Ви да не стоварвате тази отговорност на Вашите плещи. Това нито е Ваше задължение, не го разглеждайте и като морален дълг. Никакъв морален дълг в случая, освен строгите рамки на закона, не могат да определят Вашето поведение. А тези рамки на закона не вместват това Ваше желание и готовност. Второ, разбирам, че искате да предадете информация за

в системата на Военното разузнаване от началник-сектор нагоре да бъдат 33 хиляди, по отношение на които не са предадени архивните документи? Тук има или някаква грешка, или информацията, която ни поднасяте, не е достоверна.

не заслужават отношението, което се демонстрира през последните години, а заслужават уважение и всяко накърняване на техните права ще бъде в ущърб на националната ни сигурност.

в ПГ): Господин Министър, с цялото уважение към институцията, която представлявате – или сте некомпетентен, или което е по-вероятно, съзнателно манипулирате и заблуждавате българската общественост. Разкриването името на водещия офицер от разузнаването – дали цивилното, или военното, автоматически води до неговите връзки и имената на тези връзки в съответната страна, най-вече визирам Близкия изток, на първо място. На второ място, не по важност, разбира се, балканските страни Турция, Гърция, Република Македония, Сърбия, Албания, включително и Румъния, в която разузнавахме до 1992 г.

включително и в Република Сърбия. Пълна информация за техните имена! Още повече че с флумастер Комисията по досиетата е задрасквала по такъв начин, че някои от имената прозират през флумастера. Това е безотговорно и е държавна измяна! Второ, искам да Ви обърна внимание на много важен факт от това, което казах в момента и се отнася за други разкрити дела, работни дела, лични дела и досиета – разкриването на активните мероприятия на Българското разузнаване срещу турския национализъм, македонския национализъм и великосръбския национализъм. Само един факт, който доказва правотата на това, което говоря. Аз съм офицер от Националната разузнавателна служба до 1996 г. До 1991 г., господин Министър, всички активни мероприятия, които съм реализирал, на първо място с турския национализъм, са изтеглени като държавна тайна. Не особено интелигентните представители обаче на Националната разузнавателна служба са оставили отчетите за активните мероприятия, които могат да се прочетат тук и се получава пълна представа за чужди граждани, които са реализирали тези активни мероприятия на територията на Пакистан, Република Турция, Индия и Франция.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Учудвам се, че продължаваме да водим този диалог. Вие казвате „поради няколко причини”. причини”. Сега се чудим дали да предадем този архив на Комисията по досиетата. Не е необходимо да водим повече този разговор, защото архивът е предаден преди година и половина, уважаеми госпожи и господа. Вие сега казвате, че има голяма вероятност Комисията да злоупотреби. Ако Комисията е искала да злоупотреби, в рамките на тази година и половина, би го сторила. Целият този архив е предаден, но на друг носител. Във всеки един конкретен момент Комисията е в състояние да принтира тези архивни единици. Тоест ние нямаме казус, който сега трябва да решим. (Реплики.) Предадени са! Отпреди година и половина са предадени. Вие казвате тук: „Нека да изчакаме да оправим закона.” В Народното събрание не би следвало да водим този диалог. Законите трябва да се изпълняват такива, каквито са. Господин Найденов, този Закон е приет от народните представители в тази зала, включително и от Вас, народните представители на Българската социалистическа партия.

Днес, заявявайки пред Вас отново, за пореден път, трябва да изпълня моите законови правомощия – да предам архива на Комисията по досиетата.

Колеги, знаете си номерата, обаждате се по всяко време... освен да Ви слушаме останалите, които не сме информирани. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! Достатъчно спекулации има по тази тема. Трябва да е ясно едно. До 16 юли 1990 г., когато се обхващат документите по този закон, тези служби не са били част от системата за сигурност, към която България в момента принадлежи. Те са били част от друга система за сигурност. Те са били част от друг обществено-политически блок. Нали Ви е ясно, че всичките тези архивни документи и тези, както се спекулира тук, разузнавачи на българските служби зад граница са били споделени с братските социалистически страни и с центъра Москва, специално за военна информация. Тук разполагам с документ, в който ясно се вижда, че в периода 1984 – 1986 г. разузнавателното управление на Генералния щаб е имало тесни контакти, братски контакти със съответната служба на бившия Съветски съюз, известна като ГРУ, включително на информационно-осигурително

тук! Всички тези сътрудници и агенти, с които е разполагало тогава българското разузнаване, са били споделени с тогавашния център Москва. Нито една външнополитическа операция на тогавашните служби не е могла да се изпълни без санкция от центъра Москва. В момента, ако господин Сидеров и господин Найденов пазят споделените агенти на българските служби със съветските бивши служби, това е национално предателство. Нашето задължение е да предадем тези архиви в Комисията, да поясня – предадени са архивите на фотофилм, но ние искаме да бъдат предадени всички архиви, както е по закон, тоест и на хартиен носител. Това е самата истина и никакви национални сигурности не се заплашват. Заплашват се споделените агенти, които са осигурявали сигурността на бившия комунистически блок.

Тъй като бях споменат поименно, ставам да взема отношение. Обяснявам веднага, че не съм бил служител нито на военно, нито на някакво друго разузнаване, но по принцип – отговарям СИДЕРОВ: Знае се, господин Андреев. Не съм. Ако беше, досега щяхте да го извадите хиляда и сто пъти. Но това не означава, че е нещо лошо – първо. Аз просто уточнявам, че го вземам като неутрален, така да се каже и наблюдател, и участник, тъй като правим политика. Когато правиш политика, трябва да правиш точен исторически анализ. Да кажеш, че е национално предателство тогава да си сътрудничиш със Съветския съюз е абсолютен нонсенс, защото по същия начин аз ще кажа, че е национално предателство, което правите сега Вие. Цялата информация отива в Щатите, нали? Тогава за какво говорите? Тогава бяхме част от военно-политическия блок от Варшавския договор. Такова беше разделението на света. Вие да се явявате съдник на историята и на разделението на света тогава на два лагера, според мен, е просто нелепо.Така че спестете си патоса, господин Андреев. Знам, че искате да изглеждате като голям антикомунистически борец така, пред публиката, но когато понякога обобщаваш нещата по този начин с едри щрихи, рискуваш да влезеш в Вие вече сте влезли в един капан, в който искате да обявите, че всеки, който е работил за българското разузнаване или за българското военно разузнаване, е бил национален предател, защото данните отивали в Москва. Първо, това не е съвсем вярно. Доколкото съм запознат, без да съм специалист, България е изпълнявала и свои задачи,

българското външно разузнаване, най-вече на Балканите, че е служило на съветските интереси, дълбоко, дълбоко грешат. Нещо повече, дори нашите отношения със социалистическа тогава Република Румъния, която активно разузнавахме до 1991 г., често пъти влизахме в противоречия пак със съветското ръководство, включително и по нашето разузнаване Албания, което, слава Богу, мисля, че продължава и в момента. Има вечни национални интереси, господин Министър и господин Андреев, Вие, който напуснахте. Вечни национални интереси, които нямат нищо общо с идеологията, нямат нищо общо със строя – социалистически или капиталистически. А като говоря за строй – социалистически или капиталистически, да Ви кажа, господин Министър, че по времето на социализма, в последните години на управлението на Тодор Живков, нашите интереси в съседните страни бяха в много по-голяма степен защитени, което може да се види най-добре от диска, който Ви показах за активните мероприятия срещу протурския национализъм, македонския национализъм, който в момента е по-актуален от всякога. И, ако Вие сте експерт, господин Министър, трябва да си посипете главата с пепел и да се извините на военните разузнавачи за това, което възнамерявате да извършите към тях с обезглавяването на Военното разузнаване, тъй като с този Закон, който искате да прокарате, Вие искате да уволните кадри на Военното разузнаване, които представляват фундамента на Военното разузнаване на Република България. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение на господин Ангел Найденов.

уважаема госпожо Председател. Вземам думата за лично обяснение, защото едва ли не като упрек прозвучаха думите на народния представител Андреев, че пазя споделени или несподелени агенти. Аз не го приемам като упрек и, ако така изглежда в очите не само на господин Андреев, толкова по-добре. Да, пазя споделени или несподелени агенти и това в никакъв случай не ме притеснява. Разбира се, аз не смятам за необходимо да декларирам, че нямам конфликт на интереси, тъй като това е било обект на толкова много проверки, че това е съвсем естествено и очевадно. Вземам думата обаче и за още нещо за да кажа, че съм имал възможност да се убедя в респекта, с който нашите партньори се отнасят към служителите на Служба „Военна информация”, независимо дали са служили в службата преди или след 10 ноември. Второ, за да кажа, че съм се убедил във възможностите на Служба „Военна информация” да придобиват информация, която да подпомага ръководството на Република България при вземане на важни за страната и за обществото решения. Убедил съм се във възможностите и респекта, който изпитват нашите партньори към информацията, която придобиват, включително и в районите, в които има разположени български военни контингенти. Убедил съм се в опасностите, рисковете и условията, в които работят българските военни разузнавачи и те заслужават минимум уважение. Найденов. АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Радвам се, господин Министър, че и Вие казвате, че го имат и че заслужават това уважение. Това всички трябва да го кажем в тази зала. Благодаря. Преминаваме към въпрос от народния представител Явор Нотев относно българските военни контингенти в Афганистан. Благодаря, госпожо Председател. Господин Министър, заслушах се в отговорите и становищата от предходния въпрос и ми се стори, че тук има сблъсък, който е някъде по-високо в йерархията на човешките ценности – не само политическа позиция, не само етична позиция, а и професионална такава. Ще ми се с моя въпрос да допринеса за това да видим от друг ъгъл виждането Ви и да си създадем наистина представа какво възнамерява настоящото ръководство на Министерството на отбраната да стори по един важен, по мое виждане, въпрос, който Ви задавам. Той е: уважаеми господин Министър, в продължение на вече 12 години военна мисия в Афганистан е най-сериозното българско участие в международна операция зад граница. Досега в нея са се включили

Българската армия страда от хронична липса на финансови средства за модернизация, финансова мотивация на военнослужещите в редиците на Българската армия. През месец юни 2014 г. България изпрати поредния български контингент от 360 военнослужещи за участие в Международната мисия в В същото време редица държави изтеглиха окончателно своето военно присъствие. В тази връзка моля да отговорите докога България ще изпраща български военни в Афганистан и ще разходва огромен финансов ресурс с цел преследването на чужди интереси? Кога, по Ваше виждане, ще бъдат изтеглени окончателно българските военни сили от Афганистан и какви са Вашите действия в тази посока и по тази тема? Благодаря.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

Операцията на международните сили за сигурност в Афганистан – ISAF, е една от най-сложните провеждани някога в НАТО. Основната цел е да бъде предотвратено превръщането на страната в убежище за терористи и терористични организации в регионален и глобален обхват на действие. Тази цел съответства напълно на националните интереси на Република България. Мога да кажа, че стратегическият план на НАТО бе изпълнен успешно и в предвидените срокове. Операцията в този формат приключи през месец декември 2014 г., а с това и нашето участие в нея. В изпълнение на решенията на съюзниците за оказване на помощ по поддържането на сигурността в Афганистан от месец януари 2015 г. стартира нова мисия, ръководена от НАТО, под наименованието „Решителна подкрепа”. Тя е свързана с обучение, съветване и подпомагане на афганистанските сили за сигурност при изпълнение на техните задачи на територията на страната. Освен държавите членки на НАТО в нея ще вземат участие също така 11 партньори на Алианса. С Решение № 730 от 22 ноември 2013 г. Министерският съвет на Република България е одобрил участието на нашата страна в операция „Решителна подкрепа”, то ще бъде осъществено със 110 военнослужещи за срока на нейното провеждане, въз основа Решение на Министерския съвет № 707 от 17 октомври 2014 г. Задачите на българския контингент са свързани с охраната на стратегически обекти, в които се провеждат обучението и тренировките на афганистанските сили за сигурност. Срокът за провеждане на операцията и нейната продължителност подлежат на периодичен преглед от страна на Северноатлантическия съвет и ще зависят от степента на готовност на местните сили за сигурност да осигурят контрол върху територията на страната. Съобразно планираните финансови меморандуми участието на нашата страна в операцията е на стойност 14 млн. 587 хил. 628 лв. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Господин Нотев, заповядайте за реплика. Господин Министър, прекратяването на участието в една програма поради изтичане на срока на нейно действие е хубав повод да се замислим какво точно се е случило в резултат на това участие, какви са интересите на Република които са били отстояни и които са били заявени с участието до края на 2014 г. Както се вижда, изводът определено е бил насочен към това и към избор за продължаване на участието и на присъствието на български военни в Афганистан. Но нека да припомним, че освен числата, които говорят за огромни разходи, направени от нашата страна в преследването и отстояването на неясни и непопулярни цели от гледна точка на националния интерес, имаме основание да сравним и да съпоставим направеното от други страни по реда на същото участие при коренно различни начални и изходни данни, с оглед на тяхното икономическо състояние и финансови възможности. Броят на българските военни, които са присъствали по време на мисиите, казах общо – 9000, и тези, които са били към края които са били към края на програмата – 387 човека, са несъпоставими с числата, които седят срещу имената на много по-сериозни икономики, хора и държави, които биха могли да се ангажират по-сериозно с тази кауза. Нека да посочим, че Гърция е изпратила 10 военни, нека да посочим, че Финландия има 95 военнослужещи в този формат, че Люксембург също така изпраща 10 военни. Цялата съпоставка и целият анализ говори, че ние имаме присъствие, което не съответства нито на националния интерес, нито на финансовите възможности, които общо взето са обсъдени и на тази среща в Уелс, за която Вие споменахте, в контекста на необходимостта Българската армия, българските въоръжени сили да бъдат подпомогнати за въоръжение и промяна на въоръжението си със старо натовско оръжие, така както преценят нашите съдружници в НАТО – хората, които така или иначе заявяват една твърда подкрепа, и в същото време великодушно ни оборудват, или очакваме да ни оборудват, с въоръжение, което да бъде съпоставимо с тяхното, във вид на старо, вече отживяло времето си оръжие. Не намирам за необходимо това да се случва на българската армия, на българската държава, на българските граждани. Струва ми се, че е редно и очаквахме да чуем друго управленческо решение по повод на коментирания въпрос. Благодаря Ви, уважаеми господин Нотев. Господин Министър, заповядайте за дуплика. Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Нотев, искам да обърна внимание, че ние участваме в рамките на тази мисия с Решение № 730 от 22 ноември 2013 г. Господин Нотев, ние сме част на НАТО по волята на Народното събрание и като част от НАТО сме длъжни да изпълняваме и своите задължения в рамките на Съюза. Нямам повече какво да добавя в тази посока. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Методи Андреев. Няма го. Следващият въпрос е от народния представител Ангел Найденов относно реализация на проект за придобиване на нов тип боен самолет. Заповядайте, господин Найденов. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители!

заради очевидната липса в него на средства за сериозна модернизация на въоръжението и на бойната техника, дори в някаква степен заради позицията на правителството, която в рамките на Програмата не съдържа в себе си ясно заявени намерения за реализацията на големите проекти за модернизация на Българската армия, които предполагат не по-малко от 150 милиона всяка година да бъдат средства за капиталови разходи и, разбира се, конкретно не съдържа никаква информация и намерение за реализацията на един от най-неотложните проекти – придобиването на нов тип боен самолет. Господин Министър, ние с Вас и мнозина в тази зала, сигурно и тези, които ни слушат и гледат, знаем прекрасно, че покупката на нов тип боен самолет не означава да отидеш някъде в склада, да извадиш, образно казано, 1 милиард, да платиш и да докараш самолетите в България. Реализацията на този проект означава поне от 3 до 5 години, в рамките на които трябва да бъдат осъществени много действия, включително обучение и подготовка, подготовка на самата инфраструктура като период, в който да се реализира естествено експлоатацията и времето за бойно използване на тези самолети. Следователно, решението трябва да се вземе навреме. По мое мнение това трябва да бъде в рамките на първата половина, от който и да е мандат на правителство или Народно събрание, за да се носи и съответната отговорност. бързам веднага да кажа, че изпитвам дълбоко съжаление, че не съм аз този, който стартира Проекта за модернизация – независимо дали за новите самолети, или за придобиването на нов тип многоцелеви патрулни кораби, или за техниката, необходима на сухопътните войски. Всичко необходимо, което трябваше да бъде подготвено, за да се стартира процесът на придобиване на нов тип боен самолет, господин Министър, беше готово. готово. Моят въпрос е: имате ли намерение Вие да стартирате процедурата за придобиване на нов тип боен самолет? Господин Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Найденов, аз преди всичко бих искал да Ви благодаря за Вашите усилия. Прегледах архива, прегледах записките, които сте представили, включително и на заседание на Министерския съвет, в това отношение нямаме никакво различие. Моите усилия също са в тази посока – да направим всичко възможно да придобием нов многоцелеви самолет, от който ние имаме нужда. В тази посока има различни възможности. Нека да кажа следното. Потвърждаваме нашите намерения за придобиването и въвеждането на въоръжение в българската армия на нов боен самолет, който да замени сегашните морално остарели и скъпоструващи за поддръжка Миг-ове. Проектът за придобиването и експлоатацията на такъв самолет ще залегне в Националната програма за отбранителна политика до 2020 г., която до месец март ще представим за одобрение от страна на българското правителство и на Вас – уважаемите народни представители. Не бих се ангажирал с отговор на Вашия въпрос дали това ще стане през настоящата 2015 г. Мога да кажа само, че Проектът е в своята заключителна фаза и ще бъде готов през идния месец. Оттам нататък всичко ще зависи от волята на българските институции, от възможностите за финансиране и, разбира се, от преговорите, в които ще търсим възможно най-добрите условия за придобиването на новия боен самолет. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Господин Найденов, заповядайте за реплика. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, казахте нещо много важно във Вашия отговор и това е, че Вие готвите специална програма, която да отчита и необходимостта от модернизация на българските Въоръжени сили, в частност на Българската армия и че тази програма до края на месец март ще бъде внесена в Народното събрание. Това дава вече някаква яснота относно посоката, в която могат да бъдат разположени Вашите и на командването на Въоръжените сили усилия за модернизацията на въоръжението и на бойната техника на българските Въоръжени сили. Аз, разбира се, ще запазя доза скептицизъм, доколкото такива средства много трудно могат да бъдат осъществени поне в рамките на политиката на рестрикции, която реализира правителството, на което Вие сте член, но силно се надявам, че ако не тази, то следващата година Вие ще успеете да стартирате на придобиване на нов тип боен самолет. Хубаво е, господин Министър, и тук един съвет от мен – разбира се, трябва да кажа, че това е една обща слабост на всички политици, които имат някаква връзка с отбраната и с военната сигурност на страната да присъства повече темата от гледна точка на потребности на Българската армия от въоръжена и бойна техника, от гледна точка на необходимостта да се създават онези способности, които носят повече гаранции за отбраната и за сигурността на българската държава и на българските граждани, да не остава впечатлението, че това е някаква приумица на шепа политици и генерали, които искат да си купят скъпоструващи играчки във вид на въоръжение на бойна техника, или пък някой си мисли, реализирайки проектите само за комисиони. Пази Боже, такова впечатление да бъде създадено в българските граждани. Затова е хубаво да имаме яснота, още повече обаче е хубаво да има ясно обвързана програма с финансови източници за финансиране на тези проекти. Надявам се, че програмата освен реализация на проекта, ще съдържа и източниците на финансиране, съответно сроковете, в които трябва да бъдат реализирани тези проекти, защото върху нас тежат така наречените „цели” за способности на Въоръжените сили с разчет до 2028 г. на стойност 2 милиарда и 300 милиона, което означава натоварване в различните години между 150 и 300 милиона само за реализацията на проектите за модернизация. Следователно трябва това нещо да го имаме предвид, включително и като източник на финансиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Найденов. Министър Ненчев, заповядайте за дуплика. Уважаеми господин Председател, господин Найденов, уважаеми госпожи и господа народни представители! Разбира се, силно съм ангажиран с темата и правим всичко възможно да направим възможно най-добрия избор. Преди това обаче бих искал да направим анализ на всичко онова, което впоследствие трябва да платим – ремонта, обучаването на пилотите и всички допълнителни разходи, които биха могли да възникнат след придобиването на такъв многофункционален самолет. Несъмнено нуждата е остра от това и аз ще направя всичко възможно в рамките на следващите месеци още да представя, както споменах, проект в тази посока. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Следващият въпрос, който също е от народния представител Ангел Найденов, е относно намерение за промени в пенсионирането на военнослужещите. Заповядайте, господин Найденов. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Чисто стечение на обстоятелствата е фактът, че следват един след друг въпросите, които имам към министъра на отбраната, заради начина по който се подрежда парламентарният контрол, затова и толкова често следват мои въпроси към него. Господин Министър, повод да задам въпроса относно условията за пенсиониране беше мълчаливото съгласие на Вашия предшественик министър, макар и служебен, Велизар Шаламанов, мълчаливо съгласие при обсъждане в служебното правителство за промяна на условията за пенсиониране, в конкретния случай на военнослужещите. И макар че това съгласие не беше придвижено към парламента за по-нататъшно решение, то създаде достатъчно напрежение и несигурност в българските военнослужещи и принуди десетки, ако не и стотици от тях да напуснат отново изправени пред въвеждане на допълнително условие за пенсиониране. Макар че тази тема към момента не е актуална и силно се надявам, че Вашето правителство няма да я направи отново актуална, аз искам, господин Министър, да чуя Вашата лична позиция по непрекъснато дискутираната тема за условията за пенсиониране на българските военнослужещи. Да чуя в отговора Вашата решимост да не допуснете правителството, на което Вие сте член, да приеме промяна в условията за пенсиониране на българските военнослужещи. Трябва да бъде ясно на всички експерти, които се занимават с пенсионната система, че българските военнослужещи се пенсионират при същите условия, при които се пенсионират останалите професионални и социални групи – изискване за осигурителен стаж и съответно навършване на пределна възраст. Това, за което става дума и непрекъснато създава тази несигурност и напрежение във военнослужещите, е допълнителното изискване за възраст като основание за получаване на право за пенсиониране. Стотици са тези военнослужещи, които всяка година навършват определения осигурителен стаж и придобиват право да се пенсионират и единици, буквално на пръстите на едната ръка, са хората, които се възползват от това право, тоест те в никакъв случай не нарушават баланса на НОИ, не източват средства и така нататък, каквито биха могли да бъдат опасенията, които непрекъснато чуваме в дебата по тази тема. Затова е толкова важно да се знае – това е право, което компенсира други отнети права на българските военнослужещи. Нека веднъж завинаги да кажем: условията, при които постъпват на работа българските военнослужещи, са такива за дълги години напред, няма да бъдат променяни въз основа на конюнктура и недостатъчно аргументирани становища, да има сигурност, да има предвидимост на военната кариера. Това очаквам от Вашия отговор, господин Министър. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Найденов. Министър Ненчев, заповядайте за отговор.

извън всяко съмнение ще Ви отговоря по възможно най-ясния и най-категоричен начин. Надявам се моят отговор да стигне както до Вас, до народните представители, така и до българските военнослужещи, които толкова много изстрадаха всички тези дискусии, които провеждаме къде обективно, къде необективно. По отношение на Вашия въпрос, Министерството на отбраната активно участва в Междуведомствения съвет по пенсионна реформа. През настоящата година Министерството не предвижда промени в условията за пенсиониране на военнослужещите. Тази наша позиция вече е публично известна. Резултатът от това е, че в края на миналата година и началото на 2015 г. рязко намаляха рапортите за освобождаване от военна служба от офицерите и сержантите от Въоръжените сили. Смятам, че ще защитим по най-добрия начин правата и интересите на военнослужещите, преди всичко с тяхното участие в един широк диалог по въпросите, свързани с необходимостта от промяна в условията за пенсионирането им. Успоредно с това очевидно промените в сектора трябва да бъдат съгласувани с обща политика на българското правителство по отношение на пенсионната реформа. С цел защита правата и интересите на военнослужещите и с оглед обстоятелството, че промяната на реда и условията за пенсионирането им, предполага извършване на задълбочен анализ с министерска Заповед № ОХ-756 от 17.10.2014 г. е назначен Консултативен експертен съвет за разработване на модел за пенсиониране на военнослужещите. В Съвета участват представители от Министерството на отбраната и Българската армия, както от Министерството на труда и социалната политика и Националния осигурителен институт. В срок до 24 февруари 2015 г. Съветът като консултативно звено към министъра на отбраната следва да анализира предложението на Консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната система към министъра на труда и социалната политика и да ми предложи вариант за промяна на реда за пенсиониране на българските военнослужещи. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Господин Найденов, заповядайте за реплика. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, ако бяхте свели отговора на въпроса ми само до първата половина, щях да бъда много щях да бъда много лаконичен в своята реплика и щях да кажа, че съм удовлетворен и Ви благодаря за отговора. С допускането обаче, че продължава да работи работна група, която разглежда, преразглежда, мисли по условията за пенсиониране и че ще Ви предложи – допускате дори промяна в условията за пенсиониране, смутихме и мен, и присъстващите народни представители, а със сигурност смущавате и всички военнослужещи, които продължават да бъдат на активна военна служба, и техните семейства. Допускането за промяна предполага, че Вие отново можете да се върнете на позицията под натиска на специалистите от Националния осигурителен институт, на Министерството на труда и социалната политика, на работните групи към вицепремиера и министъра на труда и социалната политика, които отново да върнат допълнителното условие за възраст към изискването за осигурителен стаж за придобиване на право на пенсиониране на военнослужещи. Вижте, в тази зала, ама с огромно съгласие, независимо че гласуваха народни представители, които първоначално бяха подкрепили тази промяна, условието беше отменено. Аз силно се надявам, че пленарната зала, разбирана като съвкупност от народни представители, макар и от различни политически сили, няма да допусне промяна в условията за пенсиониране на българските военнослужещи. Това е най-мощният инструмент, на който можете да се опрете и да ползвате, противопоставяйки се на всякакви намерения, предложения и желания за промяна в условията за пенсиониране на българските военнослужещи. Другото, повярвайте ми, ще бъде, хайде, няма да използвам израза „опасно”, ще бъде вредно за интересите и на военнослужещите, и на системата за сигурност, и, разбира се, на част от Министерството, доколко то е ведомството, което в крайна сметка трябва да реализира, провежда и представя политиката, включително по отношение пенсионирането на военнослужещите. Не приемайте подобни предложения и подобни внушения! ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Найденов.

никога не съм приемал за грешка воденето на разговори между институциите. Това правим и бъдете сигурен и убеден, че ще защитим по възможно най-добрия начин бъдещето и професионалното развитие на българските офицери, сержанти и войници. Господин Найденов, споменах, че обикновено имам страх, когато започнем да обсъждаме тази тема и се говори с хипотези. Вие казвате: това ме безпокои. Не бива да безпокои нито Вас разговорът с Министерството на социалната политика, нито когото и да било друг, нито когото и да било от българските военнослужещи. За пореден път искам да уверя и тях, и Вас лично, че правим и ще направим всичко възможно те да се чувстват сигурни в днешния и в утрешния си ден. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Преминаваме към следващия въпрос, зададен от народния представител Илиан Тодоров, относно размера на внесените вноски в НАТО от страна на Република България. Заповядайте, господин Тодоров.

Знаем, България е член на НАТО от 29 март 2004 г. По силата на подписания договор страната ни е задължена да изплаща ежегодна вноска към Алианса.

Бюджетите на НАТО, в които Република България дължи годишни вноски, са три: граждански бюджет, военен бюджет и Програма на НАТО за инвестиции в сигурността. Съгласно принципите за финансиране в НАТО вноските по гражданския бюджет се изплащат от бюджета на Министерството на външните работи, а вноските към военния бюджет и Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността се изплащат от бюджета на Министерството на отбраната. Годишната вноска за военния бюджет на всяка от 28-те страни членки е различна и е съобразена с нейната големина, население и възможности съгласно данните на Световната банка. Вноските се определят като процент за всяка държава, отнесен към съответния бюджет на Алианса. За периода За периода януари 2012 – 31 декември 2013 г. участието в бюджетите на НАТО бе 0,3%, а от 1 януари 2014 г. той е увеличен на 0,324%. Общият размер на разходите за членски внос във военния бюджет на НАТО за периода 2004 – 2014 г. е 89 млн. 063 хил. 100 лв., а за изтеклата 2014 г. платеният размер на вноските е в размер 9 млн. 335 хил. 167 лв. Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността се използва за придобиване на способности, които са извън рамките на националните ресурси на отделните страни и са част от колективната отбрана. Участието на страната ни, в частност на Министерството на отбраната за 2014 г., е в размер на 0,324% от приетия таван на бюджета за Програмата. След анализ за участието ни в Програмата през последните години може да се окаже, че България е получила средства за изпълнение на проекти за придобиване на колективни способности на територията на страната в размер на 27 млн. 203 хил. лв. Предоставили сме като вноски на други страни членки 17 млн. 30 хил. лв. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Господин Тодоров, заповядайте за реплика. Господин Председател, господин Министър, колеги! Господин Министър, аз няма как да се съглася с данните, които ни предоставихте.

които са похарчени от страната ни за мисията в Ирак през последните години, когато към тези 500 милиона прибавим още няколкостотин милиона за участието ни в мисията в Ирак, то се получава, че участието ни в

Когато говорим за 1 млрд. лв., тук трябва да напомним, че не само това е изгубила България, но и въоръжението, и отбранителните способности, които изгубихме, за да бъдем членове на НАТО. Много бързо ще Ви напомня само някои неща. Под натиска на САЩ държавата ни беше принудена да унищожи над 500 преносими зенитни комплекси „Стрела-М2”. Под натиска на Турция и САЩ, днес наричани от Вас „наши партньори”, преклонените пред НАТО български правителства унищожиха нашите ракети „Скъд” и „СС-23”, които поддържаха военния баланс на Балканите. Разбира се, под диригентската палка на НАТО България унищожи редица тактически балистични ракети, като „Луна-М”. И днес благодарение на НАТО ние нямаме въоръжени сили, които да са в състояние да изпълняват задълженията си по Конституция за опазване на сигурността и териториалната цялост на Република юни 2015 г., господин Министър – Вие знаете това перфектно, българските Военновъздушни сили остават с нула многоцелеви изтребители. България за първи път в историята си е изправена да остане без Военновъздушни сили и турската държава или други държави да пазят въздушното ни пространство – абсурд, абсурд, който просто не трябва да бъде коментиран! С този златен милиард, който дадохме на нашите така наречени „партньори” в НАТО, страната ни съвсем спокойно можеше да купи 10 чисто нови фронтови бомбардировачи СУ-24 плюс 15 чисто нови многоцелеви изтребители СУ-35. Днес нямаше да бъдем изправени пред заплахата да останем без военновъздушни сили.

Минималната заплата в Люксембург е 1800 евро, в България всички знаем колко е! И Люксембург плаща половината от това, което плаща България – най-бедната държава в Европейския съюз! Да не споменавам Хърватия, която също плаща по-малко от нас, Естония, Исландия, Литва, Латвия, Словения! Това е абсурд!

Уважаеми господин Тодоров, не зная за какви милиарди говорите тук. Аз още веднъж искам да Ви уведомя, тъй като съм отговорен за Министерството на отбраната. Искам да Ви уверя, че разходите от 2004 до 2014 г. възлизат на 89 млн. 063 хил. 100 лв., като за изтеклата 2014 г. платеният размер на вноските за България, за българското Министерство на отбраната е в размер на

при превъоръжаването на Българската армия и необходимостта от дарение на бойна ескадрила за военновъздушните сили от натовските ни партньори. Заповядайте, господин Енчев. Господин Председателстващ, господин Министър, имайки предвид необходимостта от поддържане на боеспособна армия, която е в състояние да защитава териториалната цялост на страната, и обстоятелството, че в последните 25 години бойните способности на Българската армия не са финансирани достатъчно и се разчита предимно на техника от времето на Варшавския договор, бихте ли ми отговорили на следните повече от всякога актуални въпроси: какви стъпки сте предприели или възнамерявате да предприемете, за да получим като дарение бойна ескадрила от използвани изтребители от Провокиран съм да задам този въпрос, тъй като самият премиер Бойко Борисов заяви преди два месеца, че се обсъжда тази възможност, но Вие не обелвате нито дума, може би, тъй като държите да се направи покупка, от която се получават комисиони. Никакво внушение не правя, разбира се. Водят ли се преговори по този въпрос с американската страна и ако още не са започнали – кога планирате да стартират такива преговори, господин Министър? Не смятате ли, че в условия на икономическа и социална криза е неразумно дори да се говори за покупка на бойни самолети за 1 милиард, което Вие направихте в края на миналата година. В интервю за Българско национално радио още декември заявихте, че одобрявате проект за покупка на нови изтребители. Тук виждам едно различие между Вас и премиера Бойко Борисов. По този повод Ви припомням, господин Министър, че в края на миналата година

С оглед на изнесеното дотук, господин Министър, и отчитайки факта, че България и Гърция са равноправни членки на НАТО, или поне така изглежда, искам да Ви задам този въпрос: защо гръцката армия получава такива крупни дарения от Щатите, а българската е пренебрегвана от американските си съюзници? Какво може да се направи, господин Министър, по линия на двустранното ни споразумение с Щатите в сферата на отбраната, за да се възползваме от така наречената програма за военни излишъци? И защо до този момент, господин Министър, най-бедната държава в Европейския съюз е пренебрегвана от всички партньори в НАТО при предоставянето на техните военни излишъци? Накрая, едва ли ще кажа нещо ново, че поставените въпроси са болезнено актуални, тъй като след 1989 г. Българската армия е почти разоръжена с Ваше участие от дясната страна – най-активното Ви участие, и нейният политически и кадрови потенциал е на нивата след края на Първата световна война и последвалия Ньойски договор, третиращ ни като победена държава? Не се ли срамувате да сте министър на отбраната на такава държава? Много Ви моля да ми отговорите на тези въпроси: защо Вие настоявате за покупка на нови бойни изтребители за крупната сума от 1 милиард,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

споделям Вашите тревоги за състоянието на Българската армия и необходимостта от превъоръжаване. Държа да отбележа, че изоставането в това отношение не се дължи само на липса на възможности за финансиране на процесите на модернизация. Доказателство за това е периодът след 2004 г., когато са похарчени значителни средства от бюджета, господин Енчев – над 1,8 милиарда, без обаче да има кой знае какъв ефект, който да рефлектира в придобиване на нови способности? Очевидно трябва да търсим проблема в самите нас и в отсъствието на цялостен проектен подход в процеса на така наречената отбранителна аквизиция, тоест последователността и проектният подход по придобиването, експлоатацията, поддръжката и извеждането на съответните видове въоръжени системи.

Част от този план са и 9-те проекта, свързани с придобиването на нов боен самолет на 3D радари, на нови кораби, нова бойна машина, на пехотата и други въоръжени системи. Що се отнася до конкретните Ви въпроси, мога да Ви уверя, че работим интензивно с нашите партньори в НАТО и в частност със САЩ в посока за придобиването на многоцелеви бойни самолети, включително по механизма, известен като безвъзмездно каскадиране. В момента е много рано да кажа дали тази възможност е реалистична. Държа обаче да отбележа, че независимо дали ще получим бойни самолети посредством дарение или чрез закупуване – това не отменя нашите ангажименти и усилия, които трябва да положим за установяването и поддръжката на това ново въоръжение. Няма да се съглася риторичния въпрос, зададен от Вас: „Защо най-бедната държава в Европейския съюз е пренебрегвана от партньорите си в НАТО при предоставяне на техните военни излишъци?” Държа да отбележа, че сам по себе си Алиансът не притежава, нито пък има излишъци от въоръжения. С такива разполагат или пък не отделните страни – членки на НАТО. И въпросът опира до междуправителствени споразумения там, където това е възможно. Няма да се съглася и с аналогията Ви за състоянието на Българската армия с това след Ньойския договор след 1919 г., когато с международни правни актове върху Българската армия са наложени тежки ограничения както по отношение на числеността, така и по отношение на въоръжението. Към днешна дата е точно обратното – нашите партньори в Алианса настояват всяка страна членка да постигне определен ръст в разходите за отбрана и съответно да води отбранителна политика, адекватна на рисковете, които диктуват средствата за сигурност. В заключение ще кажа, че Министерството на отбраната разчита изключително много на подкрепата на народното представителство за предстояща модернизация и осъществяването на превъоръжаването на Българската армия. При това не само по отношение на финансирането на този процес, но и на новия подход, който предлагаме с основни документи, които в най-скоро време ще представим пред Вас. И още нещо, господин Енчев, аз вече имах възможност да спомена, че ние правим цялостен анализ и вероятно такива възможности за придобиване като дарения има, но на мен ми се иска, на първо място, да проверим колко ще ни струва впоследствие поддръжката, колко ще ни струва обучението на пилотите и всичко останало, което е свързано с тази тема. Така че в това отношение ще бъда абсолютно последователен във всяко отношение. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Заповядайте, господин Енчев, за реплика. Господин Министър, не мога да не се съглася с Вас, че дори дарение на техника втора ръка, в някои отношения тук сте прав, може да ни излезе доста, доста скъпо и солено. Тук въпросът обаче е сравнението, което правя с гръцкия и българския пример. Как е възможно, повтарям още веднъж, 400 бойни машини, някои от които неизползвани, от резервите на американската армия бяха подарени на атлантическия партньор на Щатите Гърция, а България до момента, доколкото ми е известно, е получила няколко бойни машини, при това – получени, за да се използват от нашия контингент в Афганистан, а не за защита на териториалната цялост и границите на страната?! И за да Ви помогна, тъй като очевидно сте нов в тази сфера, все пак идвате от друга, а не от отбраната и специалните служби, ще Ви предложа унгарския пример. унгарския пример. В никакъв случай, разбира се, не лобирам за проекта „Грипен” – напротив, дори смятам, че МиГ-29 са много по-добри самолети от тези, които в момента се каните да купите. Унгарският пример – които сключиха договор с шведската компания за покупка на самолети „Грипен” с придружаващия ги офсет, доведе до рязко увеличаване на заетостта в Унгария по този въпрос, тъй като офсетът предполага развитие на някои отрасли в леката промишленост. Освен че получиха нови бойни изтребители „Грипен”, както казах, това доведе до развитие на други отрасли в леката промишленост, до намаляване на безработицата. По този начин отбраната и въоръжените сили стават част от обществения живот и повишаването на социалното благосъстояние, а не да представляват черна касичка, в която потъват парите на данъкоплатците. Струва ми се, че унгарският пример за покупка на нови изтребители с офсет и гръцкият пример за получаване на дарение, и то често пъти нова техника – става дума за Сухопътните войски, са особено важни и ценни. Надявам се, че Вие ще

май че ще получим като дарение, само че американска бойна техника, американски танкове на българска територия, което е изключително тревожно, тъй като ни прави активен участник в украинската криза. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Енчев. Дуплика, ако желаете? Господин Министър, заповядайте.

На второ, Вие изразихте известно подозрение, че министърът на отбраната не идва от специалните служби, не идва от средите на Българската армия. Господин Енчев, този тип отношения в Европа са решени по различен начин. Съжалявам, струва ми се, че Вие живеете в друго време. Този тип отношения – служби за сигурност и всичко останало, са свързани с един друг период, който отмина. Те са по-характерни за бившия Съветски съюз и в някаква степен за днешна Русия. Благодаря Ви. С това отговорът на този въпрос приключи. Следващият въпрос е от народния представител господин Волен Сидеров – относно привикване на граждани в съответните областни военни поделения. Да се готви народният представител Калина Балабанова.

призоваване на определени места и в определен час. Всичко това в момента тече доста интензивно. Нашите сведения идват от различни градове на страната. Това означава, че има някаква кампания. Включително научихме, че една одиозна фигура се върти около и в парламента – казва се Найо Тицин, и той бил получил повиквателна. Тази тема

Господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Господин Сидеров, няма основание за никакво безпокойство. Съгласно Закона за резерва на въоръжените сили на Република България и Наредба за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време, приета с министерско Постановление № 167 от 2012 г., на военен отчет подлежат всички български граждани, преминали през военна подготовка, освободени от военна служба, офицери, офицерски кандидати, сержанти, войници, както и граждани, отбили наборна военна служба и преминали начална военна подготовка. Те участват в комплектуването на военновременните формирования от въоръжените сили съгласно изготвен график на основание Решение за определяне на военни формирования и структури за допълване на въоръжените сили във военно време и за определяне числеността на запаса за въоръжените сили, прието от Четиридесет Българските граждани, които имат необходимата военна подготовка за комплектуването на военновременните формирования на територията на страната, получават повиквателни заповеди по реда и условията на Наредбата за условията и реда за провеждане на мобилизация. Поради болест, напускане на страната за дълъг период от време, гледане на дете до 3 години, навършване на пределна възраст за служба в запаса, промяна на настоящия им адрес и така нататък част от тези граждани се налага да бъдат заменени с други запасни, които отговарят на условията. Това е ежедневна дейност, която се организира и изпълнява в мирно време в съответствие с горепосочената нормативна уредба. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Министър. Заповядайте, господин Сидеров, за реплика. Когато чуя фразата „няма основание за безпокойство”, винаги се сещам за капитана на „Титаник”, който я е произнесъл, малко преди корабът да потъне. да потъне. Доколкото нашата информация е сериозна, защото ние сме партия със структури в цялата страна, такова привикване не се е случвало в последните години. Има една интензивност, която ни кара да се тревожим, господин Министър. Още повече, като свързваме това привикване сега, това мобилизиране на военнослужещи от резерва с посещението на генералния секретар на НАТО, с това, че се открива, както сам казахте, Команден или координационен център в България. Какво ще координира този център, освен бойни действия?! С това, че в момента в една друга държава, която също е с марионетно правителство на САЩ – Украйна, и там тече мобилизация. Наши сънародници в Одеска Одеска област проявяват много сериозна обществена активност – има масови протести заради това, че ги мобилизират да изпълняват нарежданията на хунтата в Киев да отиват да убиват хора. Знаете, че в момента там тече гражданска война. Въпросът е много сериозен и аз наистина Ви съветвам да се отнасяте с отговорност към него, защото български войници в Украйна, което прогнозирам че ще стане – знам, че няма да се съгласите и ще отречете, но то предстои да стане, това се изисква от нас, имам неформална такава информация, ще доведе до такива обрати в България, че тогава събитията в Гърция и победата на СИРИЗА там ще ни се види като по-лек сюжет. съветвам да кажете всичко, което се случва между Вас и Вашите началници от НАТО, от Пентагона, които идват тук да спускат указания. Няма как да не се съгласите – да дойде тук един Кери, да дойде един външен министър на Англия и генералният секретар на НАТО в рамките на една седмица, това не се е случвало. Тоест те идват, защото предстоят важни събития. В същото време Вие мобилизирате български граждани. В същото време се открива Команден център. В същото време се увеличават санкциите срещу Русия. В същото време в Украйна мобилизират българи, въобще всякакви украински граждани, за ескалация на войната. Значи България ще участва в ескалация на война срещу Русия. Благодаря Ви за репликата. Заповядайте за дуплика. Господин Председател, госпожи и господа народни представители! Господин Сидеров, никаква мобилизация под никаква форма не се извършва – на първо място. На второ място, никой от нашите партньори от НАТО не е искал от нас подобно нещо: нито мобилизация, нито участие в каквито и да са други системи, както Вие споменахте тук – командни центрове и всичко останало. Тези командни центрове са свързани единствено с обучението и поддържането на сигурността в региона, нищо повече от това. Под никаква форма към мен не е отправяно подобно искане. Благодаря Ви. Благодаря Ви. Господин Министър, продължаваме с въпрос от народния представител Калина Балабанова относно евентуално участие на български офицери – травестити, от НАТО във форум във Вашингтон. Въпросът е допуснат по съответния

В медиите бе отразен състоял се неотдавна форум на офицери травестити на НАТО във Вашингтон. Става въпрос за годишна среща на офицерите травестити от 18, забележете, държави, повечето членки на НАТО. На форума е станало е ясно, че транссексуалните военни в САЩ са около 15 Аз съм потресена, разбирайки, че в американската армия има 15 хиляди травестити, докато щиковете в Сухопътни войски в България са 13 860 или точно 1140 по-малко. Международната конференция е била под надслов: „Перспективите пред транссексуалните военни”, а целта – забележете, в подкрепа на САЩ за разрешаване на кастрацията сред военния персонал и войниците в държавите – членки на НАТО. Въпросът ми е: участвали ли са военнослужещи от Българската армия във въпросния форум? И по-важното: каква е Вашата оценка и коментар на форума? Това са въпроси, които живо интересуват както представителите на медиите, така и избирателите, които смятат евентуалното участие на български военни във форума за опетняване на името и честта на Българската армия. В тази връзка също така бях провокирана от Вашия парламентарен секретар, представител на Реформаторския блок – господин Пламен Даракчиев, да Ви вкарам в режим на обяснение. Господинът, който се говори, че прекарвал повече време във Фейсбук, отколкото в Министерството на отбраната, пуснал статус, че въпросът ми към Вас струвал на държавата годишната пенсия на поне двама пенсионери. Тъй като имам съмнения, че умишлено се пуска клевета, моля да отговорите и на следния въпрос: за какво точно изразходи Министерството на отбраната годишната пенсия на двама пенсионери, за да разбере дали самото то е командировало представители на Българската армия? Благодаря за вниманието. Благодаря Ви, госпожо Балабанова. Уложихте се точно в рамките на две минути. За отговор, заповядайте, господин Министър. МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ: Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Госпожо Балабанова, за мен дори в някаква степен е обидно да отговарям на този въпрос. Ще бъда съвсем конкретен и ясен: в конференцията, за която споменахте, не са участвали български военнослужещи на действителна служба или пък резервисти. Казвам го с цялата си отговорност. И за да стане още по-ясно бих искал да Ви уверя, че Българската армия има строги правила. Част от тях са стриктното спазване на чл. 174 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република и на уставите в Българската армия, що се отнася до реда и носенето на униформа и отличителни знаци, така че няма никакво основание за безпокойство и в тази посока. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Министър. За реплика народният представител Калина Балабанова. Заповядайте. Господин Министър, този въпрос е много важен, защото показва позицията на Министерството на отбраната относно евроатлантическите ценности. Вие не отговорихте на въпроса: каква е Вашата оценка за такъв тип форуми? Какво представлява евроатлантизмът? Това се оказва, че са офицери травестити, може би некрофили, злофили, хомосексуални. Разберете, че ценностната система на българина не е такава. Българската армия да бъде унижавана и демобилизирана, въпреки че сме страна – членка на НАТО. Българската армия има и във всички българи са заложени християнски ценности. Освен това държа наистина да получа детайлна справка за изразходваните суми в отговор на зададения от мен въпрос. Ако трябва ще изискам и с официално писмо, тъй като в статуса на господин Даракчиев се говори за разузнавателна служба: коя е тази разузнавателна служба, която сте използвали? Дори да сте използвали партньорска служба, налага ли се за това да давате пари? Ето, камерите на БНТ работят. Отговорете на българските граждани дали плащате на партньорите ни за информация. И въобще нужна ли е такава разузнавателна служба, ако Вие сте командировали Ваш представител на съвсем официален форум? Ако не ми бъде предоставена такава справка или сумите се разминават, бъдете сигурен, че ще заведа дело за клевета срещу Вашия парламентарен секретар и ще пусна сигнал до съответните институции, за да проведат разследване къде точно е отишла годишната пенсия на двама пенсионери и дали точно Вашият парламентарен секретар не я е прибрал, както между другото се говори в кулоарите. Много благодаря за вниманието. Благодаря Ви, госпожо Балабанова. Желаете ли да направите дуплика, господин Министър? Имаше един – подсказващ въпрос, бих казал. Госпожо Балабанова, Вие очаквате от мен да коментирам участието на чужди военнослужещи в една конференция, която очевидно се е състояла. Аз отказвам да направя това. Това не е моя работа. Отговарям само и единствено за българските военнослужещи. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Министър. Преминаваме към последния, предвиден в днешния дневен ред, въпрос към министъра на отбраната. Той е от народния представител Илиан Тодоров относно изпращане на кадрови служители от Служба „Военна информация” на задграничен мандат, чиито имена подлежат на обявяване по смисъла на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяването на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на

Уважаеми господин Министър, през декември 2012 г. Народното събрание отмени § 12 от Закона за досиетата, според който не се обявяваха кадровите служители в двете разузнавателни служби, които заемат ръководни постове от началник-сектор или началник-отдел нагоре. В тази връзка ръководството на Министерството на отбраната през 2013 г. обяви, че в Служба „Военна информация” е разработен план за предотвратяване на евентуални негативни последствия. Тогавашният министър на отбраната господин Аню Ангелов обяви пред различни средства за масова информация, че в негово изпълнение своевременно са отзовали потенциално заплашените офицери от състава на Служба „Военна информация”. Независимо от тези мерки, налице ли е след 2013 г. изпращане на оперативен състав под прикритие, който подлежи на обявяване по смисъла на Закона? Налице ли е риск от осветяване на съответните прикрития, в случай че в бъдеще бъдат оповестени имената на офицери, изпратени след 2013 г., или можем да мислим, че е постигната договорка с контраразузнавателните служби, че лицата няма да извършват разузнавателна дейност в приемащите страни? Възможно ли е разрешението за тяхната задгранична командировка да почива на предпоставка, че тези служители няма да представляват заплаха за страната домакин поради слабите резултати до този момент в тяхната професионална кариера на разузнавачи? Благодаря Ви. ПРЕСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Тодоров. Заповядайте за отговор, господин Министър. Господин Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Тодоров, принципно следва да се отбележи, че при случаите, описани от Вас, винаги е бил извършван анализ и оценка на възможните последици от „осветляването” на съответното длъжностно лице. В тази връзка държа да отбележа, че каквото и да е предоставяне на конкретна информация от настоящата публична трибуна, би създало сериозен риск за сигурността на служителите, осъществяващи разузнавателна дейност зад граница. Имайки предвид това, Ви информирам по поставените въпроси, както следва: по точка първа – оповестяването на данни за служители на осъществяващи или осъществявали разузнавателна дейност при изпълнението на задачи зад граница след 2013 г., пряко би засегнало съответните им прикрития. Нещо повече, като последица ще се компрометират добре усвоени задгранични прикрития на офицери, действали зад граница преди и след приемането на Закона за достъп до информация и разкриването на документите на бившите служби за сигурност и обявяване на принадлежност, разбира се, на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на По втората част от първия Ви въпрос: включващи в състава си офицери под прикритие и подлежащи на обявяване. По втория Ви въпрос: категорично „Не!”. Служба „Военна информация” подбира за задгранична работа състав с високо чувство за дълг към страната, посветени на нейната защита от външни посегателства и припознали като лична кауза службата в интерес на националната ни сигурност. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Министър. Господин Тодоров, заповядайте за реплика.

Господин Председател, господин Министър, колеги! Нека не забравяме, че заместник-началникът на Службата беше с отнет допуск. Не знам дали му е възстановен. Така че когато говорим за висок професионализъм и работа на подобни хора в Служба „Военна информация”, при положение че те нямат право да работят с класифицирана информация, за мен е доста притеснително, и за нас от „Атака” като цяло, разбира се. Аз се надявам в по-голямата част от Вашия отговор да сте искрен, защото в противен случай, ако съмненията, които имаме ние от „Атака”, се окажат верни, това означава изключителен пробив за нас като държава и цялата сфера на националната ни сигурност. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Тодоров. Господин Министър? Отказвате се от правото на дуплика. Уважаеми колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам днешното пленарно заседание. Следващото заседание на Народното събрание е в сряда, 4 февруари 2015 г., от 9,00 ч. Закривам заседанието.